Hvala lepa. Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. **SONIBOJ Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi! Razlogi za sprejetje tega predloga zakona segajo več kot 20 let v preteklost. Leta 1999 je bil sprejet Zakon o finančnem poslovanju podjetij, ki je, sklicujoč se na veliko število nedelujočih podjetij v sistemu, izbrisal več 10 tisoč podjetij iz sodnega registra, a pri tem ohranil odgovornost družbenikov za obveznosti teh podjetij. Kmalu po začetku veljavnosti zakona je postalo jasno, da je rešitev sporna, saj je obremenila tudi ljudi, četudi formalno družbeniki nikakor niso mogli prevzeti odgovornosti za poslovanje podjetja ali prevzeti njegovih obveznosti. Zato je kmalu prišlo do poskusov retroaktivnega spreminjanja zakona, ki pa so se vedno končali pri Ustavnem sodišču, ki je vse poskuse razveljavilo, kljub temu da je že pred 19 leti izdalo odločbo, v kateri je razsodilo, da je bil izvedeni izbris pretiran ukrep za nekatere družbenike. Zakonodajalcu je takrat naložilo, da nastale krivice popravi tako, da bo razločil med aktivnimi in neaktivnimi družbeniki, med tistimi, ki so lahko ali bi morali aktivno delovati v dobro ohranitev svojih družb, in tistimi, katerih vloga jim tega ni dopuščala. Na videz salomonska sodba je bila v resnici pilatovska. Korporacijsko pravo namreč nikjer na svetu ne razlikuje med družbeniki, katerih pravice in dolžnosti so praviloma enake. Vse, kar je zakonodajalec poskušal storiti odtlej, je obtičalo v razsodbah Ustavnega sodišča. Še vedno niso popravljene nesorazmerne posledice, ki jih je povzročilo sprejetje tako drastičnega ukrepa, ki ga mnogi prizadeti niso mogli niti poskusiti preprečiti. Ker je Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz leta 1999 ustvaril pravno podlago za upnike, ki so sprožili izvršilne postopke, ni bilo mogoče najti rešitve za dolžnike, ki ne bi hkrati posegla v lastninske pravice in upravičenje upnikov. Ves ta čas pa so tekli izvršilni postopki proti družbenikom, ki so vodili tudi v tragične zaključke – osebni stečaji, ločitve, tudi samomori. Vse to se je zgodilo v prvem desetletju prve družbene ureditve. Okoliščine, v katerih se je nekaterim zdelo modro množično in brez posamične obravnave izbrisati nekaj deset tisoč podjetij, niso ustvarili le goljufi, ki niso plačevali računov in oddajali letnih poročil, kakor bi jih radi prikazali nekateri. V prvih letih kapitalizma je tako kot tudi danes marsikdo postal podjetnik pod prisilo. Koliko prevozniških podjetnikov ali računovodskih servisov je bilo ustanovljenih na ta način? Vsem ni bilo dano preživeti. Prizadeti družbeniki so izjemno raznolika skupina. Za nastanek okoliščin, v katerih so bila nekatera neaktivna podjetja sistemski problem, potreben zakonskega brisanja, pa nosi država velik del odgovornosti. Pet let pred sprejetjem izvornega spornega zakona je že veljal sedanji Zakon o gospodarskih družbah. Pet let so imela sodišča možnost in dolžnost začeti vse postopke za izbris vsakega podjetja, ki ni oddajalo poročil, plačevalo računov ali imelo premoženja. Ker svojih pooblastil niso izvrševala, so posledice izbrisa nesorazmerno prizadele tudi nič krive. Edini način, da se ta stara rana končno zaceli, je, da se prizna vloga države pri uporabi pretiranih ukrepov tako, da se omogoči poravnavo nastale škode tistim, ki niso mogli vedeti ali vplivati na poslovanje izbrisanih družb, pa so vseeno morali nositi odgovornost za svojo lastnino, nekateri celo z izgubo lastnega doma, družine in zdravja. Koalicija, ki so jo predlagatelji očitno prepričali s svojimi argumenti, je sicer z amandmaji predrugačila zakon, a tudi odpravila vse prej številne pomisleke Zakonodajno-pravne službe. Njegovo bistvo ostaja enako – omogočiti individualno obravnavo in poravnavo družbenikom, ki lahko dokažejo, da niso bili v položaju, da bi lahko prevzeli odgovornosti, ki jim jih je naložil zakon, na hitro sprejet pred skoraj 23 leti. Krog upravičencev je ustrezno omejen, da vsi, ki so se hoteli zavestno okoristiti ali pa so bili na poslovodnem položaju, ne bodo mogli terjati povračila škode. In ne nazadnje, ustrezno je urejen tudi položaj upnikov, da sprejetje zakona ne bi povzročalo novih krivic v obliki škodovanja upnikov. Vseh 23 let smo Socialni demokrati stali na strani tistih, ki so bili s sprejetjem zakona takrat nesorazmerno prizadeti, prisilnih podjetnikov in njihovih družin, ogoljufanih, zavedenih ter preslabo informiranih in usposobljenih, da bi lahko prebrodili močvirje zgodnjega slovenskega kapitalizma. Čas je, da za to fazo odgovornost prevzame tudi država, ki je pomagala ustvariti okoliščine, v katerih je sicer prepovedani spregled pravne osebnosti postal orodje za ureditev razmer in razbremenitev sodišč. Zato ker zakon vsaj deloma blaži krivice, ki jih je povzročil prihod v kapitalistični sistem, ki je zaradi nepoznavanja in izkoriščanja nevednih premnogokrat pograbil in uničeval tudi povsem nedolžne, Socialni demokrati podpiramo sprejetje tega zakona in upamo, da se bo z njegovim sprejetjem enkrat za vselej zaprla ta temačna zgodba iz naše preteklosti. Hvala lepa. Boštjan Koražija bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite.

in njihovim upnikom zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju med letom 1999 in letom 2011. Po mnenju Državnega sveta je bila z uveljavitvijo Zakona o finančnem poslovanju podjetij lastnikom podjetij, ki so prevzeli dolgove podjetij, ter upnikom, ki od lastnikov niso mogli izterjati dolgov,

Omejena je tudi višina odškodnine iz naslova zakonskih zamudnih obresti. Do odškodnine bo upravičena zgolj oseba, ki bo izkazala, da je aktivno želela preprečiti izbris kapitalske družbe iz registra brez likvidacije, vendar izbrisa ni mogla preprečiti, postopek se ne vodi pred upravno enoto po pravilih upravnega postopka, ampak prek državnega odvetništva. Višina odškodnine je ne glede na vrsto škode omejena na 60 % ugotovljene višine škode, razen pri odškodninah za upravičence, ki so morali v izvršilnem postopku prodati hiše ali stanovanja, v katerih so živeli. V tem primeru je odškodnina 100 %. Po prvotni oceni Vlade bi proračunski stroški za izplačilo odškodnin znašali med 300 in 400 milijoni evrov, s sprejetimi amandmaji, ki jih je na seji odbora predlagala vladna koalicija, pa se je ta znesek zmanjšal na vsega 45 milijonov evrov. Pri izbrisu je težko govoriti o krivici. De facto je šlo za izbris zombi podjetij, ki so imela blokirane račune, visoke dolgove ali pa celo nič zaposlenih. Gre za podjetja, ki niso imela premoženja in pristojnim organom niso pošiljala letnih poročil, iz katerih bi bilo razvidno njihovo finančno stanje. Zakon o finančnem poslovanju podjetij je od poslovodstva teh podjetij povsem razumno zahteval, da zagotovijo likvidnost in ponovno vzpostavijo finančno disciplino. Če to ni bilo mogoče, pa jim je bila omogočena tudi izpeljava stečajnega postopka oziroma prisilne poravnave. Zato so bila izbrisana podjetja zgolj podjetja lastnikov, ki niso zagotovili likvidnosti niti niso izpeljali stečajnih postopkov. Ker ti lastniki niso izpolnili zakonsko predpisanih dolžnosti, je bil tudi prenos obveznosti za lastnike podjetij upravičen. O krivičnosti Zakona o finančnem poslovanju podjetij je mogoče govoriti v primerih, ko je šlo za prenos obveznosti na družbenike, ki na poslovanje izbrisanih podjetij niso imeli nobenega vpliva. Toda ta krivica je bila že odpravljena z odločbo Ustavnega sodišča, ki je določilo, da so zgolj aktivni družbeniki odgovorni za obveznosti izbrisanih družb. V Levici zakona ne bomo podprli. lepa. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi, lep dober večer! Predlog zakona naslavlja problem, ki se v Sloveniji vleče že od leta 1999, ko je bil v času Drnovškove vlade zaradi prevelike finančne nediscipline in insolventnosti podjetij sprejet Zakon o finančnem poslovanju podjetij, ki je omogočil izbris več tisoč podjetij. Zakon je predvideval izbris družb, ki ne poslujejo oziroma nimajo premoženja. V primeru izbrisa je predvidel osebno in neomejeno odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe, in sicer na predlog upnika, ki je imel možnost v enem letu od izbrisa predlagati izterjavo dolga neposredno od družbenikov. Sodišče je po hitrem postopku začelo brisati tako imenovana nedelujoča podjetja, med katera so se uvrščala podjetja z blokiranimi računi. Izbrisali so jih iz sodnega registra, njihove dolgove pa brez pravdnih postopkov prenesli na družbenike. Predlagatelj zakona priznava, da je Evropsko sodišče za človekove pravice glede tega vprašanja zahtevek pritožnika zavrnilo z obrazložitvijo, da v tem primeru ni šlo za kršitev človekovih pravic. V Novi Sloveniji smo bili do prvotnega osnutka predloga zakona dokaj zadržani. Na matičnem delovnem telesu pa smo koalicijske stranke vložile amandmaje, ki so predlog zakona bistveno izboljšali, in je zato na matičnem delovnem telesu predlog zakona dobil našo podporo. Predlog zakona določa pravico do povračila škode, ki je bila povzročena zaradi prenosa obveznosti kapitalskih družb na njihove družbenike in delničarje. Gre za izbrise iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij v obdobju od 23. 7. 1999 do 15. 1. 2008. Po sprejetih amandmajih upniški upravičenec do odškodnine ostaja upravičen zgolj, če terjatev še ni zastarela. Prav tako bo upravičenec moral dokazati, da je izvajal aktivnosti za preprečitev izbrisa družbe ter izbrisa ni mogel preprečiti in da na poslovanje družbe ni mogel vplivati. Postopek za določitev odškodnine se začne na zahtevo upravičenca pri Državnem odvetništvu – za razliko od prvotnega predloga na upravnih enotah – ki se mora do predloga opredeliti v treh mesecih. Določene so omejitve priznane škode. 100-procentna odškodnina se na podlagi tega zakona se prizna samo v primeru, kadar je bilo zaradi izterjave obveznosti prodano stanovanje ali hiša, v kateri je prebival dolžniški upravičenec. V vseh ostalih primerih pa se prizna 60 % ugotovljene škode. Dejstvo je, da je zakon iz leta 1999 številnim povzročil krivico. Čez noč mi je ne glede na okoliščine naložil dolg, za katerega jim je zakon še dan pred tem zagotavljal, da ne more pristati na njihovih ramenih. Povsem razumen pa je tudi pomislek, da so vsaj nekateri imeli vpliv in nosili odgovornost za poslovanje in tudi dolgove svojih podjetij. Ker predlog zakona na osnovi sprejetih amandmajev praviloma določa priznanje zgolj 60 % škode, izključuje obresti za nazaj ter določa stroge pogoje, da se dolžnik sploh lahko šteje za upravičenca, in tako javnofinančni učinek zmanjšuje na razumnih cirka 45 milijonov evrov, bomo poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov ta predloga zakona podprli. Hvala.

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav, predlagatelj, državni sekretar, poslanke in poslanci!

Ta izbris se je zgodil na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, ki je določil administrativni izbris vseh nedelujočih in nedokapitaliziranih pravnih oseb. Še posebno sporen, tudi z ustavnega vidika, pa je bil prenos obveznosti teh izbrisanih družb neposredno na njihove lastnike. S tem ukrepom se je izbrisalo načelo omejene odgovornosti družbenikov, posledično pa je to močno poseglo v samo načelo korporativnega prava pri nas. Dokumentacija, vezana na ureditev te materije, se je nato več let zadrževala v predalih odločevalcev. V času od uvedbe ukrepa do danes pa se navkljub močni iniciativi oškodovancev situacija ni premaknila z mrtve točke. Pri tem obstaja sporno dejstvo, da je tako grob poseg države oslabil dobro podobo poslovnega okolja podjetij, ki so prisotna na slovenskem trgu. Če želimo doseči višjo raven njihove stabilnosti in predvidljivosti, bi se bilo dobro najprej zavedati preteklih napak in jih skušati popraviti na karseda pravičen in upravičen način. V tem primeru lahko govorimo, da je bila storjena pravna in politična napaka odločevalcev, pa najsibo to na strani izvršilne veje ali zakonodajne veje oblasti. Po vseh preteklih poskusih je danes jasno, da posledic spornega zakona ni mogoče odpraviti brez izplačila odškodnine oškodovanim družbenikom. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnofinančne evidence in storitve je zakonski izbris o finančnem poslovanju podjetij zajel med 17 in 25 tisoč zasebnih podjetij. Višina škode, ki je bila povzročena določenemu družbeniku, pa se od podjetja do podjetja razlikuje. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo na stališču, da je odškodovanim družbenikom potrebno povrniti povzročeno škodo s pravično in primerno odškodnino. Pri določitvi slednje pa je vendarle treba upoštevati tudi deljeno odgovornost družbenikov in države. Ob tem menimo tudi, da se mora izplačilo odškodnin urediti tako, da bodo te skladne z ustavno in zakonsko ureditvijo in omejenimi finančnimi zmožnostmi države. Verjamemo, da je rešitev problema, kot ga predvideva predlog zakona o odpravi krivic, nov korak v smeri utrditve načela pravne države. Predlog zakona je plod dolgotrajnih usklajevanj, ki so bila potrebna za proučitev problematike ter za določitev elementov pravične in učinkovite poravnave povzročene škode. Prepričani smo, da smo prišli do začetka rešitve, ki je vsaj deloma pravična do oškodovancev, za državne inštitucije pa ne sme predstavljati prevelikega bremena. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra Predlog zakona o odpravi krivic

Spoštovani! Zakon, ki ga je v parlamentarno proceduro vložil Državni svet, je korenito spremenjen z amandmaji koalicije. Ta je namreč spremenila 21 od 25 členov in naslov zakona. Z zakonom se želi rešiti položaj družbenikov in delničarjev podjetij, ki so bila izbrisana leta 1999 na podlagi zakona o finančnem poslovanju. Zaradi izbrisa pravnih oseb so odgovornosti z obveznosti družb prešle na fizične osebe, ki so si te družbe lastile. Preprosto povedano to pomeni, da so upniki teh družb plačilo svojih terjatev zahtevali od lastnikov družb, ki so za dolgove družbe morali odgovarjati s svojim lastnim premoženjem. Slovenski sodni register je beležil veliko število družb, ki bodisi niso delovale bodisi niso imele zadostnega kapitala za svoje delovanje. Družbeniki so bili z zakonom iz leta 1993 pozvani k aktivnemu ravnanju, in sicer tako, da odpravijo razloge za izbris ali pa podjetje zaprejo in izpišejo iz sodnega registra. Če podjetja razlogov ne bi odpravila do roka, bi za izbris podjetij iz sodnega registra poskrbelo sodišče. Za obstoječe obveznosti pa bi odgovarjali njeni lastniki, le če bi upnikom uspelo dokazati zelo stroge pogoje, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Pod črto to pomeni, da so lastniki podjetij pričakovali, da bo za izbris njihovih podjetij poskrbela država in da za dolgove družbe ne bodo odgovarjali, saj je verjetnost uspeha prenosa odgovornosti za dolgove z družbe na lastnike v sodnem postopku petodstotna. Sedem let kasneje je bil sprejet zakon, ki je nedelujoča podjetja izbrisal po uradni dolžnosti, obenem je pa določil, da po samem zakonu vse pravice in obveznosti podjetij prevzemajo njeni lastniki. To pomeni, da je zakon določil strožje pogoje za odgovornost lastnikov, kot je to določal veljavni zakon o gospodarskih družbah. Takšne zakonske ureditve niso pričakovali, čeprav so imeli na voljo 7 let, da družbo uskladijo s predpisi. Svoje pravice so uveljavljali tako pred Ustavnim sodiščem kot pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri tem so bili neuspešni. Sodišča namreč niso ugotovila, da je država zaradi sprejetja pravne ureditve ravnala protipravno. Je pa res, da je v enem segmentu pritožnikom ugodila, in sicer tistim, ki v času izbrisa niso bili aktivni družbeniki, saj so svoje deleže odprodali in zato tudi niso mogli vplivati na usodo družbe ali njene dolgove. Danes lastniki teh podjetij s pomočjo Državnega sveta in koalicije pričakujejo sprejetje zakona, na podlagi katerega bodo prejeli odškodnino od države. Kljub odločitvam najvišjih sodnih organov doma in v tujini še vedno smatrajo, da niso odgovorni za pravočasno sanacijo lastnih družb. Predlog zakona, ki je danes pred nami, jim to omogoča. Na njegovi podlagi bo namreč država plačala odškodnino lastnikom podjetij v višini 60 % ugotovljene škode, če bodo dokazali, da so izvedli vse potrebne aktivnosti in da izbrisa družbe oziroma prehoda obveznosti niso mogli preprečiti. Ker je zakon danes bistveno spremenjen, so njegove finančne posledice od prvotno ocenjenih 400 milijonov padle na okoli 45 milijonov evrov, a za ta izračun ne jamči vlada, temveč njegovi predlagatelji. Pred sabo imamo zakon, ki je še vedno nedorečen. Njegove finančne posledice so povsem nepredvidljive, četudi bi zapadle najprej leta 2023. Ob predstavitvi proračunskih dokumentov te vlade, ki že tako in tako za kar 40 % dvigujejo odhodke, ne da bi se obenem dvigovali prihodki, mora biti vsem jasno, da Slovenija finančno tone. Rezultat brezglavega povečevanja odhodkov je že danes rekordni javni dolg, primanjkljaj in največji strukturni primanjkljaj v Evropi. Ne drži, da je razstreljena javnofinančna slika rezultat epidemije. Zaradi nje ste namreč pridelali pridelali le 5 milijard izgube, ostalih 5 milijard pa nastaja zaradi političnih odločitev te vlade, katere apetiti pred prihajajočimi volitvami več kot očitno naraščajo. Vse navedeno pod črto pokaže, da bi bila potrditev nedorečenega zakona z nepredvidljivimi posledicami za proračun v tem času povsem nespametna in politično motivirana odločitev. V Poslanski skupini SAB zakona ne bomo podprli. lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V razpravi o predlaganem zakonu govorimo pravzaprav o najmanj dveh različnih vrstah podjetništva. Prva je podjetništvo, v katerem se podjetnikov kapital in drugi viri sredstev uporabljajo za to, da se skozi poslovno dejavnost doseže temeljni cilj podjetja, čisti dobiček, pri čemer podjetje poravnava vse svoje obveznosti – do države, do zaposlenih, do dobaviteljev – in obveznosti do vseh drugih zunanjih in notranjih udeležencev podjetja. Drugo pa je podjetništvo, v katerem se kapital in drugi viri sredstev domiselno uporabljajo za to, da se zaposli tu in tam kakšen posameznik, da se ustvari določena, ponavadi majhna količina prihodkov in obsežna, nemalokrat impozantna količina dolgov. Taki vrsti podjetništva tudi ni po godu plačevanje računov, saj to ne sodi k njegovi poslovni filozofiji. Plačevanje računov je v tej perspektivi najprej obveznost države, da zagotovi plačilno disciplino, šele potem pa je odločitev podjetnika, ali bo poravnaval svoje obveznosti. Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost sta ekonomski kategoriji, ki sta v tej vrsti podjetništva irelevantni. S predlogom zakona se poskuša razrešiti problematiko posledic, ki so jih zaradi prenosa obveznosti kapitalskih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, utrpeli družbeniki in delničarji izbrisanih družb. Pri tem pa je treba omeniti nekaj, kar se poskuša na vse kriplje spregledati. Zakon o finančnem poslovanju podjetij, ki je tako za upnike kot tudi družbenike družb prinesel daljnosežne posledice, je določal, da bodo določbe, ki so urejale postopek izbrisa brez likvidacije, začele veljati kasneje, v nekaterih primerih celo tri leta po uveljavitvi zakona. Družbeniki družb so se zagotovo imeli možnost seznaniti s pravnimi pravili, ki jih je omenjeni zakon takrat vnesel v slovenski pravni red, ter s posledicami njihovega neupoštevanja. Tega kajpada niso storili. Osnovni predlog zakona je na matičnem delovnem telesu – Odboru za gospodarstvo doživel bistvene spremembe. Od 25 členov jih je bilo z amandmaji spremenjenih 21, spremenjen pa je bil tudi naslov zakona. Dopolnjen predlog zakona tako med drugim določa, da bodo upravičenci postopek za uveljavitev zahtevka začeli z vložitvijo predloga za poravnavo pri državnem odvetništvu, ki se mora do predloga opredeliti v roku treh mesecev. Državno odvetništvo glede zahtevkov nato z upravičencem sklene sporazum o izplačilu odškodnine oziroma z upnikom sklene sporazum o prevzemu dolga. dolga. Če do sklenitve sporazuma ne pride, pa lahko upravičenec vloži tožbo pri pristojnem sodišču. Za vložitev zahteve je postavljen rok treh let od uveljavitve zakona. Nadalje se določa, da se odškodnina za premoženjsko škodo lahko izplača v obliki denarne odškodnine, vračila bodisi premičnega bodisi nepremičnega premoženja ali pa vrednostnih papirjev. Sredstva za izplačilo denarne odškodnine se po predlogu zagotovijo v proračunu Republike Slovenije, izplačala pa naj bi se v največ štirih obrokih, in sicer bi začeli z izplačili po 1. januarju leta 2023. Ocena finančnih posledic zakona pa je vrhunec absurda. Najprej je bila ocenjena na 300 do 400 milijonov evrov; 100 milijonov kaj pa je to za bogato državo Slovenijo, po ponovnih preučitvah pa na 45 milijonov evrov, sedemkrat manj kot v prvotnem predlogu. Odločali bomo torej o zakonskem predlogu, ki je bil spremenjen v več kot 80 % svoje osnovne vsebine in pri katerem predlagatelji nimajo pojma, kakšne bodo njegove finančne posledice. Družbena razmerja, ki jih predlog zakona poskuša urejati, pa so se dogajala pred petnajstimi leti. Poslanci Poslanske skupine Desus predloga zakona ne bomo podprli in bomo glasovali proti. Hvala lepa.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 V razpravo dajem 5. člen in amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Želi samo Franc Breznik. Izvolite.

prvi odstavek, se bo spremenil tako, da bi se glasil: upravičenec do odškodnine na podlagi tega zakona je oseba, ki je bila družbenik ali delničar kapitalske družbe ali vsaka druga oseba, ki izkaže pravni interes ter na katero so zaradi izbrisa družb v obdobju od 23. julija do 15. januarja 2008 na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju podjetij prešle obveznosti izbrisa družbe, ki je te obveznosti deloma ali v celoti plačala, pri čemer mora ta oseba izkazati, da je v predpisanem roku izvedla v skladu z zakonom razpoložljive aktivnosti in izbrisa družbe ter prehoda obveznosti ni mogla ali morala preprečiti. In sedaj ta sprememba – da na poslovanje družbe ni mogla vplivati in tega zaradi opravičljivih razlogov ni uveljavljala v prehodnih postopkih ali je bilo njeno uveljavljanje neuspešno iz drugih razlogov ter v teh postopkih ni imela pooblaščenega odvetnika«. To je ta sprememba amandmaja. Jaz moram še nekaj dodati. Ko poslušam nekatere razlage poslanskih skupin, torej stališča, vidim, da si, vsaj nekateri kolegi, niso resno pogledali tega dobesedno, jaz bi rekel temu, pravnega zločina, ki se je zgodil simbolno ravno na moj rojstni datum – 23. julija 1999. Gre za po mnenju vsaj petih pravnikov, ki so specialisti za korporativno gospodarsko pravo, predvsem pa za gospodarsko statusno pravo, da gre dobesedno za unikum zločina pravne države ne samo v Evropi, ne poznajo takega primera niti na svetu. To je vrglo takrat, lahko bi rekel, črno luč tudi na poslovno okolje, na pravno poslovno okolje takrat v Sloveniji. Lahko bi rekel, nekaj, kar bodo študenti prava, vsaj gospodarskega statusnega prava, na dodiplomskem, podiplomskem pravnem pa tudi na ekonomskem ali pa finančnem študiju študirali še leta in leta. Lahko bi rekel, da sem prvič za ta izbris še kot študent slišal na mariborski pravni fakulteti po letu 2002 in kasneje tudi na magistrskem študiju prava, kjer so mi v bistvu predavali številni pravniki. Spomnim se vsaj štiri, ki so govorili o tem unikumu in o teh zadevah. Kolegi in kolegice, preden tekmujemo, kdo bo bolj glasen, glas je nekaj glas je nekaj v politiki, ampak jaz mislim, da so tisti argumenti, zakaj mi moramo popraviti te krivice, večplasten. Po mojem mnenju je prvi argument ta, da v Sloveniji pravna država deluje, da se država kot taka, ki jo predstavljamo tudi predstavniki v Državnem zboru, zaveda napake, ki so jo storili naši kolegi in vlada v tistem času leta 1999. Jaz sem si temeljito pogledal tudi knjigo, ki je bila izdana pred približno mesecem dni. Prof. dr. Šime Ivanjko jo je napisal, analiziral je tudi takratno sprejemanje tega zakona. Zelo zanimivo je, da je mag. Janez Kopač povedal že v prvem delu postopka, zakon je bil sprejet v drugem branju in potem v tretjem 23. julija, torej v prvem branju je povedal, da predlog zakona smo temeljito preučili in ga podprli. To je tisti zakon, o katerem se je dolgo govorilo, da naj bi prispeval k večji finančni disciplini. Edini, ki se je takrat oglašal, čeprav je bilo zelo malo poslancev takrat v Državnem zboru, malo več kot polovica, je bil kolega Bogomir Špiletič.

v njenem 27. členu, ki ne govori o likvidaciji podjetja, kar je standardni postopek. Spoštovani kolegi, žal je ta izbris pravnih oseb bil nekako v senci izbrisa fizičnih oseb, teh Neslovencev, ki je pač medijsko najbolj znan. Za ta zločin, skoraj 25 tisoč izbrisanih pravnih oseb, posledično bi lahko rekli približno 70 tisoč državljanov in državljank Slovenije je doletel ta zakon, je v tej knjigi omenjenih samo nekaj primerov. lahko morda navedem nekaj zgodb, življenjskih zgodb, ki se te dotaknejo. Recimo na družbenico so padli vsi dolgovi, čeprav je vložila največ naporov, da se reši podjetje. Potem je bila cela vrsta ljudi, ki so ustanovili podjetje, so ga prodali, je drugi lastnik prodal tretjemu in je tretji v večini primerov naredil nek dolg za neko državno podjetje,

Nine Plavšak in takratnega finančnega ministra Mitja Gasparija, je potekal v smeri, da zakrijejo

so bili okradeni, prikrajšani številni gradbeniki, podjetniki, ki so delali z velikimi družbami. In ravno zato, da so takrat skrili te finančne mahinacije, se je …, kolega Bandelli, preberite si knjigo, preglejte to, kar sem jaz pregledal zadnja dva meseca, ko sem se ukvarjal s tem zakonom, dajte se takrat oglasiti, sam ste podjetnik. Jaz vam lahko eno uro govorim pa vam 30 primerov povem.

In tu je cela vrsta primerov samomorov, kolega Bandelli, samomorov ljudi, ljudi, ki so izgubili popolnoma vse. In kaj je najhuje? Kar se je potem dogajalo, to je Boštjan M. Zupančič, nekdanji sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, povedal, potem je prišlo do tega, da so se ti ljudje tudi pritožili na končni instanci – na ESČP. Poznamo primer Lekić, ki je dal neko rešitev, čeprav nenavadno,

ki je, lahko bi rekel, nekako narekoval tempo in lobiral dobesedno, da se nič ne zgodi. nič ne zgodi. Zaradi tega ti ljudje, ta problematika izbrisanih pravnih oseb nikoli ni bila na naslovnicah mainstream medijev,

Tisti, ki dvomite, spoštovani kolegi, si preberite to knjigo in vsak primer, ki je analiziran v knjigi, si preberite, da boste videli, kakšne tragedije so se dogajale,

In lahko bi rekel – tudi salto mortale ali pa, oprostite izrazu, nateg s strani vlade do poslancev, do lastnih poslancev takrat v koaliciji je potekal. Treba se je zavedati, da je takrat minister za gospodarstvo bil proti temu, da se to zgodi; v lastni vladi, ampak je bil vpliv takrat Mitje Gasparija and company, tistih, ki sem jih navedel, tako močan, da so temu podlegli.

opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. To je bistvo tega amandmaja, ki smo ga zdaj predlagali. Naslednja zadeva, glejte, s prstom kazati na Državni svet ali pa na civilno iniciativo teh ljudi, ki so pretrpeli en križev pot

Če je dobra volja v poslanskih skupinah in med poslanci in če se tega zavedamo, spoštovani kolega, s celim birokratskim aparatom, svetovalci, strokovnjaki na različnih področjih z multidisciplinarnimi znanji, jaz mislim, če je dobra volja, da se da marsikaj narediti in popraviti krivice. zdaj govorite to, kolega Bandelli, se spomnim, ko sem pred tremi leti sedel v pisarni, me je klicala ena kolegica, naj pogledam skozi okno – pa so zunaj stale na dežju matere s slepimi in slabovidnimi otroki, nekateri invalidi na invalidskih vozičkih. Socialno čuteči levi so jim vzeli enega izmed dodatkov, potem so tožili, potem so celo nekatere matere bile ob hišo, rubili so jim stanovanja. Stale so na dežju tu zunaj, pred Državnim zborom. Povabil sem jih notri, potem jih je sprejela takrat še kolegica Irgl, ki je takrat vodila komisijo za peticije. In spet so se tukaj trije oglasili, ne bom jih imenoval, češ da s tem ni nič narobe, to je vse v redu. Ravno s te leve strani, ampak ne bom jih imenoval, sem toliko fer danes.

Tukaj je še večja tragedija, otroci se te bolj dotaknejo, ampak tu je zajetih še več družin, posledično so bili tudi otroci prizadeti. Marsikateri otrok ni imel takega otroštva, kot bi ga imel njegov sovrstnik, če bi se v Sloveniji zavedali, kaj pomeni sprememba ali pa

proračun te države ni vreča brez dna. Mi se zavedamo stanja, v katerem smo, zato smo ravno s temi amandmaji, ki so bili v prvem branju, naredili naredili kar nekaj varovalk. Zato ni res to, kar so bila nekatera stališča, da ne vemo, koliko nas bo to stalo. Vemo približno, do katere meje to lahko pride. In to je po mojem mnenju dovolj. Spoštovani kolegi, če je v nas vsaj nekaj humanosti, vsaj nekaj srčnosti in dobre volje, potem bomo svojim državljanom, ki so želeli s svojimi podjetji prispevati tej državi, ki so plačevali davke, ki se jim je zgodila strašna krivica, pomagali. To od nas terja naša človeškost in naša etična drža. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predlagam, da govorite o vsebini amandmaja. Splošna razprava ni bila zahtevana, opravljena je bila na odboru, tam so bile vse možnosti in ni nobene potrebe, da zdaj te zadeve širimo in o tem tudi razpravljamo.

ga je prosil, naj ga tukaj ščiti, ampak resnica je tukaj popolnoma drugačna. Prelahko je bilo pustiti dolgove na firmi in vam povem jaz v moji prvi osebi, marsikdo je to naredil, pustil dolgove in šel. In še danes se to dogaja in tukaj je bilo pravilno, da so izbrisali in da je šlo, kar je bilo treba. Prej sem nekaj drugega vprašal. Zakaj niste od leta 2004 do 2008 reševali vi tega problema, če ga imate toliko pri srcu zdaj? Štiri leta ste bili na vladi, bi lahko reševali to zadevo. Povejte, od 2004 do 2008. Zdaj je pomembno verjetno 20 tisoč glasov, je spet volilna kampanja, nič drugega tukaj, nič drugega. Drugače pa se absolutno ne strinjam s to zadevo, ker vemo točno, za kaj se gre. Točno vemo, je prelahko tako. Je prelahko.

bi ga rad samo opozoril, da prav njegova vlada oziroma mnenje Vlade z dne 8. julija 2021 je bilo negativno in je dejansko ocenilo, da ta zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, in to iz dveh bistvenih razlogov. Prvi je bil formalnopravni, iz odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da bi bila odgovornost aktivnih družbenikov za dolgove izbrisanih družb neustavna oziroma neskladna s človekovimi pravicami ali temeljnimi svoboščinami. Drugi pa je finančni, kot že rečeno prej, da bi bil dolg od 300 do 400 milijonov evrov, kar bi pomenilo velik strošek za državni proračun

da bi dejansko morali potem vi vašo vlado takrat opozoriti oziroma tudi jo vprašati, zakaj je proti. Saj vam je tudi napisala, zakaj je bila takrat proti

Moram priznati, da res v celoti podpiram pobudo in voljo predlagatelja, kar se tiče tega zakona, ki je tudi tukaj med nami; in mislim, da nekako ali želimo ali ne želimo v teh političnih razpravah biti kar objektivni.

Marsikatere zadeve v preteklosti v Republiki Sloveniji – po osamosvojitvi so bile storjene tako imenovane politične in pravne napake. In v fazi odločanja ali predlagatelja so določene zadeve, ki so dobesedno vplivale tudi na tako imenovane pravne subjekte. in vsi vemo, da slovenski pravni red temelji zgolj na germanskem pravu. In žal so slabosti bile storjene, ko se je germanski pravni red prenašal v slovenski pravni red, vendar avtorji tovrstnih zadev na strani izvršilne veje oblasti, in zakonodajna je potrjevala, na marsikaterih področjih, tako stečajnem, kot tudi v finančnih zakonih so se pojavljale, bom kar rekel – zavestno, tako imenovane pravne praznine. In prav gotovo so določene pravne praznine s pridom uporabljali posamezniki in, če lahko tako rečem, tudi strokovno vešči prava. In tukaj se zdaj dogaja in se danes pogovarjamo o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki nič drugega ni imel za posledico, vsaj v tem delu, preprosto administrativni izbris vseh nedelujočih in nedokapitaliziranih pravnih oseb.

recimo temu, zakonske podlage. Ista oseba, ki je predlagala, in tudi so v fazi sprejeli tako imenovan zemljiškoknjižni dolg. In vemo iz tega stvarnopravnega področja, kakšna škoda je bila storjena slovenskim upnikom oziroma tistim, katerim so dolžniki dolgovali. Samo zaključim, spoštovani predsedujoči, zato menim, da je prav, da je ta podlaga, ki je pred nami, predvsem namenjena tistim, ki so res bili oškodovani z izbrisom zaradi nedelujočega sistema sodnih registrov, ker niso pravočasno izbrisali tako imenovanih družbenikov kljub njihovim vlogam. In jaz sem trdno na stališču, da se bo v teh procesih zelo podrobno ugotavljalo, kdo je upravičen in kdo ni upravičen do tovrstnih odškodnin.

predlagatelji, predstavniki Državnega sveta, lep dober večer vsem! Tako kot so v bistvu že moji predhodniki tako ali drugače povedali, tukaj rešujemo neko zagato, ki je nastala pred kar nekaj časa, ki je pravno pa tudi finančno gledano relativno kompleksna. Iskalo se je te rešitve kar nekaj časa in lahko rečem, da se je marsikdo reševanja tega tudi otepal. Tukaj gre tudi razumeti vse te aktivnosti, ki so potekale tudi v različnih fazah obravnave tega zakona, ker vemo, da je bil predlagatelj tega zakona Državni svet. Spričo njegove specifične vloge v ureditvi, ki jo imamo, potem v nadaljnjem zakonodajnem postopku tudi ni mogel sam vlagati amandmajev in je potem to funkcijo prevzel Državni zbor kot tak oziroma poslanci. Ko smo iskali skupaj rešitve, lahko rečem, da je to en tak lep primer nekega sodelovanja med obema domovoma znotraj našega parlamenta, torej Državnega zbora in Državnega sveta; in verjamem, da je to lahko zgled za reševanje tudi kompleksnih problematik, kakršna je bila ta, še v kakšnem drugem primeru; ali pa tudi za situacije, ki so enostavnejše. Kot rečeno, v eni prejšnjih faz smo že obravnavali več različnih amandmajev, ki so potem izboljšali tisto izhodiščno verzijo zakona, ki je pred predlagatelja postavila precejšnjo oziroma težko, zahtevno nalogo – oceniti najprej škodo, postaviti nek finančni okvir, predvsem pa opredeliti postopke in sam potek, kako se potem te krivice, ki so bile narejene, tudi odpravijo. Že v prejšnji fazi vseh amandmajev smo v tem sodelovanju poskusili čim več odgovorov poiskati, upoštevati v maksimalni možni meri tudi pripombe, ki smo jih dobili na eni strani s strani Zakonodajno-pravne službe, na drugi strani še s strani strokovnjakov, ki so se s tem področjem dolga leta tudi ukvarjali. Tako smo potem tudi prišli

hvala lepa, podpredsednik – na same amandmaje. V končni fazi imamo danes pred seboj še eden amandma, ki ravno tako poskuša definirati same postopke, torej da sam potek te odprave krivic izpeljemo na maksimalno enostaven in predvidljiv način, ki bo tudi omogočil ljudem oziroma tistim podjetjem, ki so bila izbrisana, da vedo, kdo je upravičen in kako vse to skupaj izpeljati. Vložen Vložen je bil, kot rečeno, amandma k 5. členu, predhodno še k številnim drugim. Jaz ocenjujem, da je ta rešitev taka, da bo nam omogočila, da naredimo tudi v tem smislu nek korak naprej in dobimo nek zakon, ki bo predvsem pomemben za to, da lahko te postopke speljemo na en predvsem predvidljiv način, ki tudi ne bo v breme tistim, ki bodo te postopke tako ali drugače izvajali. To je bil tudi eden od pomembnih kriterijev, zato ocenjujem, da je tudi ta amandma k 5. členu tak, da bo te postopke poenostavil in jih naredil, kot že rečeno, predvidljive in take, da ne bodo povzročali pretiranega stresa in komplikacij pri sami izvedbi. In če zaključim, zdi se mi pomembno, da izpričamo na nek način tudi našo v končni fazi liberalno držo, ker vse vse podobne poteze, ki so bile v preteklosti narejene, ki imajo kakorkoli za posledico neke izbrise, torej nek grob poseg v lastninsko pravico, slej ko prej dobijo tudi nek sodni pa tudi v končni fazi politični epilog. Teh primerov je bilo v tej kratki 30-letni zgodovini Sloveniji veliko preveč od tistega, kar bi si lahko sploh mislili ali pričakovali. Ta je eden izmed teh. Vesel sem, da potem ta izbris, do katerega je prišlo, do nekega grobega posega v lastninsko pravico, s to rešitvijo potem tudi odpravljamo. Država mora pa na žalost zaradi zgrešenih potez iz preteklosti prevzeti tudi del svoje krivde oziroma bremena, ki pa, tukaj moramo biti odkriti in pošteni, je vseeno nesorazmeren in, če tako gledamo, prej v korist državnega proračuna kot v korist izbrisancev. Gre pa predvsem za neko simbolno gesto, da se tudi na strani zakonodajalca oziroma, če hočemo, države prizna ta napaka in se jo potem tudi

Kolega Bandelli, prej ste mi še očitali, zakaj prva Janševa vlada ni ničesar naredila. Če bi si prečitali to knjigo, bi lahko ugotovili, da prof. dr. Šime Ivanjko govori o treh delih. Prvi del – rešitve leta 2007, konec leta se je sprejel zakon, ki je odpravil zakon. Potem je leta 2011 v tem državnem zboru bil je odpravljen prenos dolgov izbrisane družbe na družbenike. In potem tudi naslednja poprava 2018. Sedaj v bistvu končujemo vse te poprave ravno s tem predlogom zakona, spoštovani kolega Bandelli. To je moja replika na vašo opazko. Hvala

Spoštovani poslanke in poslanci, dober večer! Spoštovana podpredsednika Državnega zbora. Predlog novega zakona o urejanju prostora po strukturi v celoti sledi veljavnemu Zakonu o urejanju prostora, ki se uporablja že dobra tri leta. Njegov namen pa je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja zakona izkazala za potrebna prenove oziroma nadgradnje. Ključne spremembe, ki jih prinaša nov zakon o urejanju prostora, bodo tako na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike, in sicer vse z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov tako na državni kot tudi na lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja. Nov zakon tudi prinaša projektni pristop pri sprejemanju prostorskih aktov s ciljem, da je postopek učinkovitejši, brez podvajanj, brez nepotrebnih časovnih zadrževanj, torej karseda kratek in osredotočen na samo vsebino. Pri državnih prostorskih načrtih bo tako ustanovljena projektna skupina, delo bo potekalo hkrati med vsemi strokami, postopki načrtovanja posegov v prostor in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo tekli torej kontinuirano, v nekaterih primerih pa tudi vzporedno. Postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za državne kot občinske prostorske akte. amandmajev k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona, predlagam, da Državni zbor skladno s 138. členom Poslovnika Državnega zbora na isti seji, to je na tej seji, opravi tudi tretjo obravnavo Predloga zakona o urejanju prostora. Naj povem, da bo v tretji obravnavi predlagan uskladitveni amandma, in sicer k 66. členu. Ta je namreč potreben, ker je bil v sklopu druge obravnave na matičnem delovnem telesu sprejet amandma k 64. členu in je zaradi tega prišlo do notranje neusklajenosti predloga zakona. Sprejetje amandmaja k 64. členu je namreč povzročilo prestrukturiranje in preštevilčenje vstavkov v tem členu, zaradi tega pa je treba v 66. členu popraviti sklic na prvi odstavek 64. člena, torej gre za čisto tehnično uskladitev. Še enkrat mi dovolite, da samo podčrtam nekaj ključnih novosti, ki jih ureja Zakon o urejanju prostora. Na Na zakonski ravni se določajo vrste prostorskih aktov, za katere je potrebna obvezna celovita presoja vplivov na okolje, in tiste, za katere ni potrebna, kar pomeni, da skrajšujemo upravne postopke presoje, ali je potrebna celovita presoja ali ne. Uvaja se integracija postopka celovite presoje vplivov na okolje in priprave prostorskih izvedbenih aktov, torej ne gre za dva ločena postopka, ampak integriran postopek. Uvaja se projektni način vodenja pri državnem prostorskem načrtovanju z vzpostavitvijo projektne skupine. Dodaja se nov delni združen postopek, ki omogoča dodaten način sočasne priprave državnih prostorskih izvedbenih aktov in izdaje celovitega dovoljenja. Vzpostavlja se tudi nov postopek tehnične posodobitve prostorskih izvedbenih aktov, kar pomeni, da ni potrebno daljše procedure za tehnične posodobitve prostorskih aktov. Uvaja se dodaten način izkazovanja javne koristi pri razlastitvenih postopkih, kadar je to potrebno zaradi odstopanj v fazi podrobnejšega projektiranja. Spreminjajo se določbe o predkupni pravici države in občin. Uvaja se enoten dokument lokacijske informacije, ki vsebuje tudi vsebine potrdila o namenski rabi zemljišča, ki se ukinja. Spoštovani, menim, da gre za pomembno nadgradnjo obstoječega Zakona o urejanju prostora v smislu učinkovitejšega, a hkrati pristopa varovanja okolja, narave in tudi možnosti sodelovanja zainteresirane javnosti, nevladnih organizacij v okviru javnih obravnav in ostalih inštitutov, ki jih ta postopek ohranja oziroma celo nadgrajuje. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Mihaelu Prevcu. Izvolite. Podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani minister, spoštovani kolegice in kolegi, še enkrat lep dober večer! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 33. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o urejanju prostora, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku predložila Vlada. V dopolnilni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor izpostavil, da predlog zakona po strukturi v celoti sledi sedaj veljavnemu zakonu, ki se uporablja od 1. 6. 2018. Namen predloga zakona je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja veljavnega zakona izkazala za potrebna prenove oziroma nadgradnje. Ključne rešitve, ki jih prinaša predlog zakona, so spremembe na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike, finančnih sredstev zemljiške politike, vse z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganje trajnostnega razvoja. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da je Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju dala pripombe k večjemu številu členov ter da večino pripomb ustrezno naslavljajo vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. V kratki razpravi je bilo s strani opozicijskih poslanskih skupin opozorjeno na problematiko prekomernega in po njihovem mnenju slabo reguliranega javnega oglaševanja. Poudarjeno je bilo, da je intenzivnost oglaševanja v javnem prostoru šla preko meje, kaže pa se v naraščanju oglaševalskih objektov, ki se stihijsko umeščajo v naselja in izven njih. Čeprav 35. člen predloga zakona prepoveduje postavljanje objektov za oglasne panoje, še vedno ostaja možnost oglaševanja na različnih kmetijskih objektih. Posledično je bil podan predlog amandmaja za amandma odbora, s katerim bi se v roku dveh let od uveljavitve zakona morali odstraniti vsi trajni ali začasni objekti, naprave ali predmeti za oglaševanje, in to na stroške lastnika. Omenjeni amandma ob glasovanju ni dobil večinske večinske podpore. V zvezi s predlaganim 120. členom, ki ureja zasebne potrebe in pobude za spremembo namenske rabe prostora v občinskih prostorskih načrtih, pa je bilo s strani Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke izpostavljeno, da so tovrstne pobude eno izmed osnovnih gibal prostorskega načrtovanja. Zaradi zahtevnosti pomenijo breme za pripravljavce in nosilce urejanja prostora. Ker gre pri predlogih in pobudah, vezanih na prostorsko načrtovanje, za zasledovanje zasebnega interesa, je po njihovem mnenju smiselno in potrebno, da občina zaračuna nadomestilo za vloženo delo in nastale stroške pri urejanju teh pobud. V skladu s tem stališčem je bil iz njihove strani vložen amandma, po katerem bi bilo za to storitev plačilo takse obvezno in ne zgolj možnost, da posamezna občina takso v ta namen lahko predpiše, torej če se sama tako odloči, kot je to predlagano v prvem odstavku 120. člena predloga zakona. Tudi ta amandma ob glasovanju ni bil sprejet. Po razpravi je odbor sprejel večje število amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Ker je zbor na 25. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Prehajamo torej na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. V razpravo dajem 98. člen in amandma poslanskih skupin SDS, NSi, SMC. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je več interesa, bom odprla listo. Prosim, prijavite se. Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Bojan Podkrajšek, za njim gospod Gregor Perič. SDS):** Spoštovana podpredsednica, hvala za dano besedo. Cenjeni minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak s s svojima dvema sodelavcema, lep pozdrav! Podpredsednica, če dovolite mogoče malo širše, pa se potem ne bom več oglašal pri drugih amandmajih. Sam pa tudi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo

Ker sem drugi mandat v tem državnem zboru, tudi ko sem bil aktiven v lokalni skupnosti, na občini, se nenehno v Republiki Sloveniji ukvarjamo s

ugotavljali, da včasih ne ve leva roka, kaj dela desna. V Republiki Sloveniji imamo več investitorjev, najbolj pomemben investitor je prav gotovo država, ki se ukvarja s strateškimi projekti lokalne skupnosti, tu imam v mislih občine, gospodarska podjetja, večja, manjša, posamezniki. Seveda si vsak investitor želi, ko se odloča za neko investicijo, večjo ali manjšo, da bo do te investicije po čim krajši poti prišel, nikogar pa nisem slišal v Republiki Sloveniji, da želi iskati neke krajše poti, ki bi obšle

za vašo vztrajnost na tem zakonu, seveda tudi vašim sodelavcem, tistim, ki so danes tukaj z vami, pa tudi tistim, ki so na ministrstvu, kajti s tem zakonom zakonom pomembno stopamo do tega, da bodo investicije, ki so tako potrebne v Republiki Sloveniji, lažje. Ta zakon se dotika predvsem prostorskih aktov, ki so izjemno pomembni, tudi za državne projekte; predvsem je pa zelo pomembno, spoštovani minister, da se skrajšujejo presoje vpliva na okolje. Združujejo se postopki, to se mi zdi izjemno pomembno, pomemben je tudi enoten dokument lokacijske informacije, ki združuje lokacijsko informacijo lokalne in državne ravni. Skratka, pomembno je poudariti, da se s takšnim zakonom, ki je v Državnem zboru, imeli smo ga tudi že na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, tudi tam smo začutili, da smo na pravi poti,

na tem zakonu o celovitem urejanju prostora čaka verjetno še kakšna sprememba. Seveda

In prav je, da spregovorimo v Državnem zboru o stvareh, ki so slabe, in da tudi znamo pohvaliti tiste stvari, ki so pozitivne in ki so dobre za naše državljanke in državljane. Spoštovana podpredsednica, hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Naslednji razpravljavec je gospod Gregor Perič. Za njim mag. Andrej Rajh. Izvolite. **GREGOR PERIČ (PS SMC):** Se najlepše zahvaljujem za besedo, gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovani minister, direktor direktorata in ostali ter gospa z Ministrstva za okolje in prostor. Moram tukaj nadaljevati, kjer je moj kolega predhodnik zaključil. V bistvu gre za en pomemben korak naprej na področju prostorskega urejanja. Materija, ki jo imamo pred seboj, je predvsem oziroma v prvi meri strokovna, ne ukvarjamo se z nekimi političnimi zadevami, zato je bil tudi postopek, ki smo ga do sedaj peljali v Državnem zboru, tak – predvsem lepo poslušljiv, brez kakršnihkoli polemik, gre dejansko za tehnične, strokovne rešitve, to je tak zakon, ki ga državljani, verjamem, redkeje berejo. Je pa za slehernega državljana pa tudi gospodarstvenika, v končni fazi investitorja pa tudi lokalno skupnost, državo in številne državne organe, ki delajo na tem področju, izjemno pomemben. Tukaj smo tudi iz prakse v preteklosti ugotovili, da ni nikoli dovolj narejenega. Vsak sleherni državljan lahko ugotovi, kadar želi pridobiti gradbeno dovoljenje, da ti postopki marsikdaj potekajo kaj šele, ko imamo kot državljanke in državljani ali pa občanke in občani upravičena pričakovanja do tega, da se bo zgodil ali pa realiziral nek večji, pomembnejši infrastrukturni projekt, naj si bodo to ceste, vodooskrba ali kaj tretjega. Tukaj se zelo hitro izkaže, kako lahko ti mlini meljejo zelo počasi, in zato se mi zdi dobro, da so v tem zakonu predvsem rešitve, ki so namenjene temu, da postopki, ki so doslej tekli zaporedno, tečejo vzporedno in hkrati; in se tukaj prihrani na času in tudi energiji, da je vse skupaj veliko bolj predvidljivo in prijazno investitorju, tistemu, ki se želi nekaj umestiti v prostor. Navsezadnje je tudi lokalni ali pa državni odločevalci veliko lažje potem pripeljejo neke projekte do cilja, do same realizacije. Ta strateški vidik rabe prostora, mislim, da se ta zavest pri nas čedalje bolj krepi. Prostor je neka omejena dobrina in njegova uzurpacija na nek način, kadar postavimo nekaj, umestimo v prostor, je to dostikrat ireverzibilno. Ali pa če slabo premislimo te rešitve, so to rešitve, ki, lahko rečemo, za več stoletij potem vplivajo na rabo prostora. In te rešitve, ki jih zakon ponuja, tudi lajšajo ustreznejše umeščanje v prostor, predvsem pa bolj racionalno rabo prostora kot takega. takega. Digitalizacija, ki se je ta zakon tudi dotika, omogoča neslutene možnosti izboljšav na tem področju, ker težko je iz ene pisarne vedeti, kaj vse je v praksi v naravi narejeno, s pomočjo digitalizacije pa se številni papirji, ki si jih enkrat moral iskati po razno raznih arhivih, znajdejo v elektronski obliki v različnih slojih praktično s pomočjo enega samega klika. Tukaj je možnosti za napredek še zelo veliko. Se pa – tukaj moram izpostaviti – v pogovoru z različnimi predstavniki različnih državnih institucij predvsem velikokrat pohvali predvsem zemljiško knjigo, ki je tukaj naredila ogromne korake naprej in izjemen napredek. V pomoč tistim, ki in te aplikacije potrebujejo, je to izjemno prijazno in v oporo, kar

Drugi vidik, ki se mi zdi izjemno pomemben, je ta, kot rečeno, integracija celovite presoje vplivov na okolje, to so zelo kompleksni postopki, ki se vodijo, kjer je treba pri umeščanju neke infrastrukture v prostor pridobiti veliko različnih soglasij s strani soglasodajalcev; in to terja pogosto zelo veliko časa in denarja. Če je to integrirano na način, kot ta zakon to predvideva, bo to vse skupaj potekalo veliko hitreje in racionalneje. Pomemben korak naprej pa se mi zdi tudi vidik nadgradnje instituta lokacijske preveritve. To so sicer občine počele kot nek dokument, ki ti je dal neko izhodišče. Sedaj s to nadgradnjo postane ta instrument veliko bolj fleksibilen in omogoča z vidika posegov v prostor pri posamični poselitvi oziroma z vidika odstopanja od prostorskih aktov ali pa začasne rabe prostora nek veliko bolj uporabniku prijazen vpogled. Rad

omogočajo tudi recimo nadgradnjo pravil za določanje gradbenih parcel pa tudi nadgradnjo ustreznih finančnih instrumentov zemljiške politike. To v praksi učinek v smislu tega, da se tudi z vidika izkoriščenosti prostora lažje oceni, koliko tega prostora je izkoriščenega, koliko ne. Ker kadar gledamo prostorski razvoj neke občine, se vedno zatika v tem smislu, ko je neko območje sicer gradbeno, ampak neizkoriščeno; na drugi strani je pa zelo močan pritisk na dodatno gradnjo. Na drugi strani imamo še enega varuha prostora in to je ministrstvo za kmetijstvo, ker vedno gradnja v smislu širitve gradbenih območij gre na škodo kmetijskih površin oziroma gozdnih; in z vsemi temi mehanizmi je potem enostavneje, lažje to predvidevati. Že v prehodni obravnavi v Državnem zboru je bil tudi ta zakon amandmiran v kar nekaj členih. V tej fazi je bilo amandmiranih členov sicer nekoliko manj, konkretno k 98., 141. pa 310. členu. Za moje pojme je 98. člen s tega aspekta še najbolj pomemben, predvsem pri spreminjanju državnega prostorskega načrta, kadar pride do tako imenovane novelacije, da se potem dejansko v celoti novelira državni prostorski načrt in se v tem smislu pripravi tudi čistopis tekstualnega dela in čistoris grafičnega dela državnega prostorskega načrta. načrta. Jaz lahko rečem, da smo z rešitvami v SMC zadovoljni in ocenjujemo, da bo to omogočilo predvsem eno racionalnejšo rabo prostora in tudi večjo prijaznost tako do investitorjev kot do državljanov. Hvala lepa.

Ponavadi so si interesi tako različni in številni, kot je deležnikov, in to velikokrat v prostoru povzroča konflikte. V bistvu naloga tega zakona je, da različne interese družbe, države, lokalnih skupnosti ureja na način, da so vsi zadovoljni, po domače Ta zakon nekako nadaljuje tradicijo prejšnjega zakona, notri so določene izboljšave, ki omogočajo pohitritev postopkov, kar je seveda dobrodošlo. Bi pa mogoče izpostavil dve zadevi, ki jih bo pa mogoče treba že v bližnji prihodnosti, v roku dveh, treh, štirih let nasloviti, to so seveda podnebne spremembe, in seveda vnesti v način prostorskega načrtovanja posledice in prilagajanje podnebnim spremembam. Te so dejstvo, njih ne moremo več zaustaviti, njim se moramo preprosto prilagoditi. In če vemo, da se bodo intenzivirali ekstremni vremenski dogodki, če vemo, da se bodo stoletne visoke vode dogajale do konca stoletja skoraj vsako leto in da se bodo tudi te konice višale, potem pomeni, da bomo morali poseči nekako v že obstoječe pravice že v bližnji prihodnosti. In to seveda predstavlja določen izziv. To pomeni, da bomo morali ponovno graditi na primer poplavne nasipe ali pa določiti nova poplavna območja ali pa se odločiti, da nekatera območja, ki so bila do sedaj poplavno varna, več ne bodo poplavno varna. Kar bi si jaz mogoče prav tako želel pa bi se tu navezal na podnebne spremembe, cela Evropska unija sprejema ambiciozne načrte spopadanja podnebnimi spremembami. V Evropski uniji se že pojavljajo pobude, da se nekako modificira Aarhuška konvencija s ciljem učinkovitejšega, hitrejšega umeščanja objektov v prostor. Tudi pred Slovenijo so veliki in pomembni izzivi glede tega. Umestiti bomo morali kar zelo pomembno infrastrukturo v prostor, torej umestiti in zgraditi, in to v roku desetih let. In tu bo verjetno potreben en evropski dogovor ali pa tudi navodilo Evropske komisije, kako pospešiti umeščanje in izgradnjo takih objektov, ki jih potrebujemo, v prostor. Ampak to zdaj ni predmet tega zakona, to je mogoče malo širše razmišljanje. Tudi v opoziciji smo podali en predlog amandmaja, ki ga bodo, verjamem, tudi moji kolegi še dodatno pojasnili. Smo v bistvu opazili problem onesnaževanja prostora z reklamnimi panoji in mislimo, da bi bilo treba to nekako nasloviti in odstraniti iz prostora. Ker imamo v prostoru tudi kar nekaj panojev, ki so že leta in leta zapuščeni, rastejo tudi kot gobe po dežju in imamo celo občutek, da se zmeraj, ko se nek zakon sprejme, najde način, da se ga izogne. In bom tudi pri naslednjem zakonu nekako izpostavil en problem, kako preprečiti nove črne gradnje. To je ena zadeva, ki jo bomo morali tudi nasloviti. Mogoče se lahko tudi v prostorskem načrtovanju in v bližnji prihodnosti to

pri tej točki. Pri tej točki ne. Potem zaključujem razpravo. V razpravo dajem 141. člen in amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi tukaj kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 310. člen in amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev. Besedo želi gospod Trček. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Sem mislil, da bomo samo razpravljali o amandmajih, ne neko splošno razpravo, ki smo jo že imeli. Se bom držal poslovnika. Seveda obstajajo različne oblike onesnaževanja. Ena od oblik onesnaževanja je tudi onesnaževanje z oglaševanji, zlasti zunaj poselitvenih območij, kmetijska, gozdna, vodna, druga zemljišča, do tega, kar je prej kolega Rajh govoril. In nekako amandma gre v tej smeri, da se v 310. členu besedico »1. januar 2015« zamenja s »1. januar 2024«. Jaz bi si celo želel še kako leto manj in da se dobesedno tozadevne smeti pospravijo, ne glede na to, ali bo tam pisalo – odprite podjetje v Bosni, ali davki so glupi, ali pubeci v belih majicah NSi, ali pa volite za Franca Trčka. Naj se tam sprehajajo bambiji, ne pa da imamo tovrstno onesnaževanje. Toliko zelo na kratko. Hvala.

kakršna druga žival, in da celo potem ta papir s tem lepilom, ki je zelo specifično, pojejo in se tudi v bistvu zastrupljajo na tak način. To je prva zadeva, ki je zelo problematična in bi to morali res čim prej urediti, zato je tudi bil predlagan ta amandma, da se zadeve čim prej uredijo.

kjer se dostikrat kvalitetna obdelovalna zemlja uničuje zaradi tudi, ja, fantov v belem

Pa da se čim prej zaščiti in tudi boljše ureja prostor, ki ga bomo pač morali dejansko bolj konkretno ščititi pa tudi bolj konkretno nadzorovati v tem primeru. Hvala.

Toliko o tem, da se držimo poslovnika, dr. Trček, ampak okej. Naslednji razpravljavec je gospod Edvard Paulič. Izvolite. Hvala, predsedujoča, za besedo. Amandma k temu členu je povezan z določbo 35. člena Zakona o urejanju prostora, ki govori o omejitvah pri oglaševanju zunaj poseljenih območij. Obstaja kar nekaj strokovnih argumentov, ki govorijo o škodljivem vplivu teh obcestnih panojev, predvsem na prometno varnost, kot tudi o vplivu na estetski estetski videz slovenske krajine. In v tujini se tega problema zavedajo in so bolj kot ne svojo zakonodajo že uredili na ta način. Nam je žal, da na matičnem delovnem telesu ni bil sprejet amandma, ki bi takšne objekte odstranil, tako da smo v LMŠ z ostalo opozicijo danes vložili amandma, ki bi vsaj skrajšal prehodno obdobje, obdobje, se pravi skrajšal datum, po katerem takšno oglaševanje ne bi bilo več dovoljeno. Obstoječi predlog zakona namreč predvideva triletno prehodno obdobje. Mi smatramo, da je dvoletno prehodno obdobje dovolj dolgo, zato da se tudi občine ustrezno pripravijo na ta nova določila.

ni naključje. Tudi mi na Ministrstvu za okolje in prostor se zavedamo potrebe po delni preprečitvi te anarhije, ki je, kar se tiče postavitve teh panojev, prisotna v Sloveniji.

Hvala lepa za besedo. Saj ravno zato, ker zakonsko določilo ne predvideva odstranitve objektov, ki že stojijo, se mi zavzemamo in smo predlagali skrajšanje tega obdobja. Po izkušnjah – sem nekaj časa delal tudi v občinski upravi – vem, da je na občinskih ravneh mogoče prostorske akte oziroma določitev naselitvenih območij urediti v dveh letih. Še posebej pa seveda mislimo, da je nujno skrajšati to obdobje tudi zato, ker bodo od sprejetja zakona pa do prepovedi seveda še in še rastli ti obcestni panoji, ker v prehodnem obdobju bo te panoje še mogoče postavljati. In že zdaj, če se peljete od Trojan proti Ljubljani, jih je kar nekaj na vsak kilometer. In tudi zaradi tega, da bi vsaj deloma omilili še dodatno poplavo teh obcestnih panojev, predlagamo skrajšanje tega roka. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 333. člen in amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri, 18. novembra, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Spoštovani poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni še enkrat! Predlog novega gradbenega zakona uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja. Po strukturi sledi veljavnemu Gradbenemu zakonu, ki se uporablja prav tako dobra 3 leta. S prenovo se nadgrajuje dosedanji zakon in dosedanje uveljavljanje postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti, napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Tako kot zakon o urejanju prostora besedilo gradbenega zakona nadaljuje s procesom digitalizacije podatkov, storitev, postopkov. Spremljanje izvajanja je zapisano tako, da to novo realnost tudi že upošteva. Ker so k dopolnjenemu predlogu zakona podani samo trije amandmaji, predlagam, da Državni zbor v skladu s 138. členom Poslovnika Državnega zbora sklene, da bo na tej seji opravljena tudi tretja obravnava Predloga gradbenega zakona. Gradbeni zakon sledi in odpravlja pomanjkljivosti doslej veljavnega, ne menja koncepta in zato je to pomembno sporočilo tudi stroki, da ne postavljamo sistema na glavo, temveč zgolj nadgrajujemo in uvajamo neke rešitve učinkovitejših postopkov v zvezi s tem zakonom. Najbolj ključne izboljšave v gradbenem zakonu povzemam v naslednje. Na novo Predlog gradbenega zakona ureja postopke v zvezi z odlogom izvršbe, s katerim se sledi odločbi Upravnega sodišča do tako imenovane pravice do spoštovanja doma. To je po mojem zelo pomemben člen, ki uvaja rešitev glede na dileme, jih je izpostavila odločba Ustavnega sodišča. Vzpostavlja se dodatna pravna podlaga za poslovanje in vodenje postopkov v elektronski obliki – eGraditev. Zakon dopolnjuje tudi določbo o izvajanju projektnih natečajev in jih poleg zahtev, ki so že zapisane v drugih zakonih, širi tudi na področje odločitve v prostorskih aktih in po odločitvi Vlade in občinskega sveta posamezne občine. Zakon poskuša zmanjšati trenja med arhitekti in inženirji in predvideva sodelovanje vseh relevantnih strok na enakopraven način v vseh fazah. Pri vodenju del se zakon naslanja na regulirane poklice, ki jih določa že druga zakonodaja, kot na primer Obrtni zakon. Pomembna je tudi določba o pridobitvi gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku, ki je tudi dopolnjena z rokom 30 dni, kar je instrukcijski rok, napotilo v spoštovanje organom, ki izdajajo gradbena dovoljenja. Upravni organi bodo v postopkih izdajanja gradbenega dovoljenja upoštevali mnenje pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, kar velja tudi za ugotavljanje skladnosti gradenj s prostorskimi akti, kjer je mnenjedajalec po novem občina, ki tudi sprejema prostorske izvedbene akte. Pričakuje se, da bo čas izvajanja gradbenega dovoljenja krajši, ker upravna enota nič več ne bo preverjala vsebine skladnosti s prostorskim aktom, ker je to preneseno na občino; in ta postopek odpade. Zakon ponovno omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, kjer gre za objekte, kjer ni potrebna presoja vplivov na okolje. Določa se možnost izvedbe obravnav s pomočjo videokonferenc, torej ne samo v fizični obliki. Podjetniki bodo lahko začasno do tri leta postavili na svojem dvorišču tudi skladiščni objekt poleg obstoječih proizvodnih objektov. Dovoljuje se postavitev začasnih objektov, recimo to je zelo pomembno v času epidemije.

Zakon določa, da tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, ter civilne iniciative imajo in ohranjajo status stranskega udeleženca v postopkih. S tem sledimo tudi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 Spoštovana podpredsednica, hvala za dano besedo. Cenjeni minister mag. Andrej Vizjak s svojimi sodelavci! Naj predstavim povzetek poročila k Predlogu gradbenega zakona. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na svoji 33. seji 27. 10. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. V uvodni obrazložitvi je v imenu predlagatelja minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak predstavil cilje in poglavitne rešitve predloga zakona in poudaril, da predlog zakona ne posega radikalno v vsebino sedaj veljavnega zakona, temveč le odpravlja ugotovljene napake in bistveno birokratsko razbremenjuje postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja ter pri tem ohranja skrb do okolja, skrb do pravic interesov ljudi, ki jih gradnja zadeva. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da so k predlogu zakona podali pisno mnenje in da vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin v veliki večini upoštevajo njihove pripombe, glede drugih pa je Ministrstvo za okolje in prostor podalo pisno pojasnilo. Podporo predlogu zakona sta na skupni seji podala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov. V razpravi so v poslanskih skupinah SD, LMŠ, Levica in SAB med drugim izpostavili težave, ki se nanašajo na spremenjeno ureditev plačila komunalnega prispevka na prekratki 15-dnevni rok, ki je na voljo mnenjedajalcem za izdajo mnenj o skladnosti predloga gradnje z določili prostorskih aktov.

Opozorili pa so med drugim še na 48. člen predloga zakona, ki nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja izločajo kot stranske udeležence v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Poudarili so tudi, da predlagana vsebina tega člena pomeni diskriminacijo nevladnih organizacij, zato so k temu členu vložili amandma, ki bi status stranskega udeleženca v postopku postopku izdaje gradbenega dovoljenja omogočil tudi nevladnim organizacijam. V koalicijskih poslanskih skupinah pa so poudarili, da predlog zakona zagotavlja enakopravnost strok in prinaša pospešene postopke pri izdaji gradbenih dovoljenj. Pozdravili so tudi kmalu uvedeno eGraditev ter tudi poenostavitev postopkov pri legalizaciji objektov. Po razpravi je odbor sprejel večje število amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in amandma poslanskih skupin Levica, LMŠ in nepovezani poslanci, SAB in SD k 9. členu. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. TINA HEFERLE:** Hvala lepa tudi vam. Ker je zbor na 25. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Prehajamo torej na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. novembra. V razpravo dajem 5. člen in amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in Poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Edvard Paulič. Pripravi se mag. Dejan Židan. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Jaz bom pri tem amandmaju razpravljal širše, tako kot se je tudi vzpostavila neka parlamentarna praksa. In na začetku, minister, vam moram povedati, da nas vedno znova presenečate. Pa ne govorim o »glupih davkih«. Zadnjič ste na sejo matičnega odbora na naše poslanske klopi prinesli nezakoniti 66. člen, ki bi izigral referendumsko voljo ljudstva, ki jo je izrazilo na referendumu o Zakonu o vodah, in ga želeli na nek način potiho sprejeti. Zadnje dni lahko v medijih beremo ali pa zasledimo neka nova čudna naključja, ki kažejo na to, da je sprejetje Gradbenega zakona vsaj potencialno obremenjen s korupcijskimi tveganji. Pa bom povedal, zakaj. Resolucija o deklarativni dejavnosti, ki jo je sprejel ta državni zbor, pravi, da je priprava oziroma sprejemanje predpisov poglavitna naloga državne uprave, zato morajo biti ministrstva kadrovsko in tudi tehnično usposobljena spremljati in urejati področja, za katera so ustanovljena. Iz medijev lahko razberemo – pa boste, gospod minister, to potrdili ali pa ovrgli –, da ste razpustili Službo za sistem okolja in prostora, ki je specializirana za pripravo zakonodaje. Iz same obrazložitve predloga zakona lahko razberemo, da je pri pripravi sprememb Gradbenega zakona sodelovala odvetniška družba ki po nekem čudnem naključju hkrati pravno zastopa tudi enega od poslancev tega državnega zbora. Najmanj, kar se tu pojavlja vprašanje, je, zakaj pri pripravi tega zakona ni sodelovala interna pravna služba ministrstva. In če pogledamo člen v tem zakonu, ki govori o legalizaciji črnih gradenj, vidimo eno ključno spremembo. Do sedaj je bilo možno legalizirati objekte po členu, ki govori o objektih daljšega obstoja, ki so bili nelegalno postavljeni pred 1. 1. 1998. Po novem predlogu se to obdobje bistveno zamakne in bo možno po tem členu legalizirati vse nelegalne objekte, ki so zgrajeni pred 1. 1. 2005. Moram reči, da se tu pojavljajo neka čudna naključja, da ne rečem kaj drugega, pa ne bom šel v podrobnosti, vemo pa tudi, da je ta primer pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Kar se tiče amandmaja k 5. členu, ki ga vlagamo v opoziciji, predlog sprememb Gradbenega zakona spreminja določilo, ki govori o plačilu komunalnega prispevka. Po trenutno veljavni zakonodaji je plačilo tega prispevka pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po novem predlogu pa bo plačilo komunalnega prispevka pogoj za prijavo začetka gradnje objekta, torej tik tik preden bo investitor začel s svojo investicijo. V osnovi je ta predlog, da se komunalni prispevek plača ob prijavi gradnje, okej in gre nasproti državljanom. Ampak tako kot je zapisan danes, odpira še večjo možnost izigravanja zakonodaje. Pa lahko zopet v medijih beremo, da nekateri na takšne ali drugačne načine izkoriščajo že obstoječo zakonodajo. In zato v LMŠ vlagamo amandma, ki bo to možnost zlorab preprečil, in bom na konkretnem primeru razložil, kje je problem te nove ureditve. Investitor bo vložil prijavo začetka gradnje na upravni enoti in zakon določa dokumente, ki jih mora investitor priložiti, recimo pa da vlogi ne bo priložil potrdila o plačanem komunalnem prispevku. Ker sama prijava začetka gradnje ni del upravnega postopka, upravna enota nima nobenega mehanizma, da bi od investitorja zahtevala dopolnitev prijave. In zato bo po uradi dolžnosti prijavo gradnje evidentirala. S tem je torej formalno izpolnjen pogoj, ko lahko investitor prične z gradnjo; in seveda bi bilo logično, da bi lahko inšpektor takšno gradnjo brez plačanega komunalnega prispevka, ki je predpisan v zakonu, zaustavil. Ampak vi ste v tem gradbenem zakonu spremenili tudi člen, ki govori o pristojnostih inšpekcije, in sicer inšpektor lahko izreče ukrep ustavitve gradnje, če se le-ta izvaja brez prijave ali kjer prijava ne vsebuje podatkov, kot jih določa zakon, razen – pa bom zdaj povedal preprosto – razen potrdila o plačilu komunalnega prispevka. Kar pomeni, če investitor ne plača komunalnega prispevka ob prijavi gradnje, ga inšpektor ne more ustavitvi. In glede na vse te dosedanje izkušnje, jih imamo kar nekaj, gospod minister, se enostavno ne morem znebiti občutka, da je v ozadju spet neka točno določena agenda, enako, kot je bila pri spremembah Zakona o vodah, enako, kot je bila na seji matičnega delovnega telesa s tem famoznim 66. členom. In zato smo se v opoziciji odločili, da vložimo amandma, ki govori o tem, da je pogoj za evidentiranje prijave gradnje predložitev vse zahtevane dokumentacije, ki jo ta zakon zahteva, torej tudi plačilo komunalnega prispevka. In na ta način bo imela inšpekcija možnost, da če investitor tega prispevka ob pričetku gradnje ne poravna, bo lahko to gradnjo zaustavila. Hvala lepa. Preden dam besedo za postopkovni predlog, naj samo pojasnim, da sem pri prejšnji točki dovolila

členu tistega zakona. In bom tudi pri Predlogu gradbenega zakona dovolila enako, tako da boste imeli vsi enake pogoje za razpravo. To moje pojasnilo je bilo dano, ker predvidevam, gospod

to vašo dobronamernost, da se lahko zraven še kaj več pove. Kajti rekel je, da je splošna praksa, da lahko razpravljamo o vsem pri amandmaju, ampak mi smo v drugi obravnavi. Pri splošni razpravi v prvi obravnavi je pa res to, kar je on rekel, se pa pri prvi točki lahko naredi splošno razpravo, ne pa pri drugi obravnavi. In potem se tukaj začne mešati jabolka in hruške in razpravljati o vsem tistem. Nismo pa pri Zakonu o vodah danes, to pa nismo, pa pri ne vem kakšnih aferah tudi ne, ampak smo pri Zakonu o urejanju prostora pa pri Gradbenem zakonu. To so popolnoma druge stvari, kot pa je Zakon o vodah pa še ne vem kaj. Prosil bi, da se vsaj teme držijo, če že zlorabljajo poslovnik. Hvala lepa. Gospod Doblekar, trenutek, da odgovorim. Če ste pozorno poslušali razpravo kolega Pauliča, ste lahko razbrali, da vse, kar je omenjal malce širše, kot je tema amandmaja, se tiče postopka sprejemanja in priprave gradiva za novi gradbeni zakon. Jaz sem pozorno spremljala tudi uro med njegovo razpravo in vsega 3 minute si je vzel kolega poslanec, da je razlagal malce širše o temi. In kot rečeno, tudi vaš poslanski kolega gospod Bojan Podkrajšek me je prej izrecno v svoji razpravi nagovoril in prosil, naj mu dovolim širšo razpravo; in to sem tudi storila. Ne vidim nobenega razloga, zakaj bi omejevali razprave. Naj pa vas še malce popravim v vaši razlagi poslovnika. Ko opravljamo splošno razpravo zakona, je seveda zelo zelo splošna razprava, ko pa opravljamo razpravo ob drugem ob drugem branju zakona, je pa res, da se je v splošni parlamentarni praksi vzpostavilo neko nepisano pravilo, da pri prvem amandmaju, ki amandmira zakon, je dovoljena splošnejša razprava. Ne gre pa tukaj za institut splošne razprave, kot ga opredeljuje poslovnik, če smo že natančni in eksaktni. Postopkovni predlog je želel gospod Paulič. **EDVARD PAULIČ (PS LMŠ):** Hvala, predsedujoča. Saj tukaj se vidijo dvojna merila poslancev SDS, ko je širše razpravljal njegov poslanski kolega, je bil kolega Doblekar tiho, ko sem isto storil jaz, pa se je oglasil. Moram še vseeno dodati, da sem se Zakona o vodah dotaknil samo v tej točki, ki se je dotikala Gradbenega zakona. Namreč minister je na sejo matičnega delovnega telesa prinesel člen Gradbenega zakona, ki se je dotikal ali pa bi zaobšel člene iz Zakona o vodah. Moja razprava je bila v okviru Gradbenega zakona. Še enkrat, kaže se vaša dvoličnost. Hvala lepa. Bom to vzela kot postopkovno pojasnilo kolegu Doblekarju. Če bomo nadaljevali v športnem duhu razpravo, ima naslednji besedo mag. Dejan Židan, oziroma se opravičujem, gospod minister je prej želel besedo. Gospod Vizjak, izvolite. VIZJAK:** Jaz ne bom odgovarjal na neke druge očitke, ki so prileteli zraven, ampak se bom držal teme, ker je zelo pomembna, tudi v razvojnem smislu pa tudi v smislu

in to je dejstvo. Gre za zahteven akt, pravzaprav gre za prepletenost obeh zakonov, zato sta tudi sočasno v obravnavi, tako Zakon o urejanju prostora kot Gradbeni zakon. Se med seboj prepletata, dopolnjujeta, nadgrajujeta in pravzaprav je nemogoče, da bi tako zahtevno nalogo poverili odvetniški družbi, sploh pa eni. Res pa je, da smo z nekaterimi sodelovali v tem smislu preverjanja določenih rešitev, ki pa so bila res zelo zelo omejena. Ta odvetniška družba, ki ste jo omenili, nima nobene veze z delom, ki je problem, v povezavi s poslancem. Tudi zaradi tega ne, ker so tako imenovani objekti daljšega obstoja po tem zakonu, to se pravi Gradbenem zakonu 1 pravzaprav nadgradnja ureditve, ki je že veljala doslej in že velja v veljavnem zakonu. Objekti daljšega obstoja so po 117. členu objekti, ki so zgrajeni pred letom

z objekti pred letom 1998, ker ti so že itak deležni te možnosti, da dobijo odločbo o tem statusu objekta daljšega obstoja že danes, to se pravi po veljavnem zakonu. tem, ki so imeli tak objekt, ki izpolnjuje pogoje za objekt daljšega obstoja, ki je tudi v 117. členu, se nič ne spremeni z novim zakonom, ker to že danes lahko počnejo. In če sem jaz prav zasledil podatke iz javnosti, jaz ne poznam konkretnega primera, me tudi ne zanima, ker se z njim ne ukvarjam, gre za objekt iz leta 1997. 1997. To je ena stvar. Kar se pa tiče komunalnih prispevkov, bi pa rad opozoril na zelo zelo povezano tematiko obeh zakonov, to se pravi Gradbenega zakona in ZUreP. ZUreP zelo jasno določa obveznost plačila komunalnega prispevka in to je seveda občinska zadeva, občinska dajatev, in in sicer tudi naknadno. Obveznost plačila komunalnega prispevka za tiste objekte, kjer ni plačano, ne ugasne nikoli. To je treba plačati. In če pride do priključitve takšnega objekta na komunalno infrastrukturo, je to sankcionirano skozi 290. člen ZUreP. Spoštovani poslanec, če pogrešate te določbe v Gradbenem zakonu, vas lahko pomirim, da je to v dvojčku, to se pravi v Zakonu o urejanju prostora, in da ne more priti nesankcionirano do izogibanja plačila komunalnega prispevka. Jaz mislim, da je pošteno, da vsi tisti, ki so zgradili komunalno infrastrukturo, to so v glavnem občani preko svojih prispevkov, na podlagi občinskih investicijskih aktivnosti, dobijo seveda skozi plačilo vseh, ki gradijo, tudi ta komunalni prispevek v določeni vrednosti nazaj oziroma za dodatno širitev komunalne infrastrukture. Mi se zavedamo pomena, uveljavljamo to zahtevo in nikakor ne omogočamo izogibanja temu. Še več, bistveno bolj precizno zavezujemo zavezance k plačilu le-tega. Ampak, še enkrat, jaz sem razbral tudi, da pozdravljate to rešitev, da se to po uveljavitvi e-gradnje, to je elektronskega načina, prenese na fazo začetka gradnje iz sedanje faze pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki bo ostala v veljavi, tako kot je danes, do vzpostavitve

In jaz prej v razpravi nisem želel izpostaviti niti letnice niti poslanca, ste vi izpostavili letnico 1997. Dejstvo je, da se gradnja izvaja kar nekaj mesecev in se potem lahko stavba oziroma koliba ali karkoli je že to bilo tudi dograjuje. In zakon izrecno pravi, da začne teči rok oziroma da je presečni datum takrat, ko je objekt dograjen in se ga več ne spreminja. In zato pravim, da je čudno naključje, in to ste preverjali tudi z odvetniško družbo, da se je ta rok zamaknil iz 1. 1. 1998 na 1. 1. 2005. 2005. Kar se tiče plačila komunalnega prispevka, sem povedal, pozdravljamo premik, zamik plačila na pričetek gradnje, ampak še enkrat, upravna enota investitorja na noben način ne more opozoriti, da prijava ni popolna. Inšpektor takšne gradnje nima pravice zaustaviti in to je dejstvo. Plačilo komunalnega prispevka se bo zamaknilo na čas izdaje uporabnega dovoljenja. na ta problem so opozarjale občine, ki jim predstavlja plačilo komunalnega prispevka enega od temeljnih prihodkov za ureditev komunalne infrastrukture. In to je, minister, dejstvo.

nek gibljiv predlog, da bi ta rok bil najmanj 20 let za nazaj. In to bi pomenilo, da bo čez tri leta druga letnica, kot pa je danes, ker je gibljivo. Nam se je zdelo to nesprejemljivo in smo potem tudi sledili predlogu občin, ki so predlagale letnico 2005; in to iz zelo utemeljenega razloga, zato smo ga tudi povzeli. V obdobju od leta 1995 do leta 2004 je bilo namreč stanje na prostorskih aktih občin najslabše in neurejeno. Posledično je bilo veliko takih gradenj, ki niso problematične za prostor, niso pa bile tudi v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti zgrajene, ker je bilo stanje teh prostorskih izvedbenih aktov po priznanju občin, ki so pristojne za to, slabo. In zato je možnost, da se te objekte razglasi kot objekte daljšega obstoja, seveda ob vseh pogojih, ki jih ureja zakon, ki so razmeroma strogi, postavljena na leto 2005. Toliko v pojasnilo. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Mag. Dejan Židan ima besedo. Za njim pa gospod Bojan Podkrajšek. Izvolite. Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani poslanke, poslanci, gospod minister s sodelavci, lepo pozdravljeni! Pred sabo imamo seveda izjemno kompromitiran zakon. Jaz se prav spomnim, ko smo tukaj imeli odbor za infrastrukturo, sedel sem na istem mestu, skupaj sva sedela na tem mestu, odbor je trajal od 14. ure naprej, zapleten odbor, dosti gradiv in so začeli leteti posamezni papirji. In nekje med njimi skrit papir koalicije, ki ga je seveda pripravilo vaše ministrstvo, ki pač nekaj prinese, neko izboljšavo. In hvala bogu smo bili pozorni na izraz voda. In potem v večurni trdi razpravi do devetih zvečer se je odkrilo, da gre za grob podtaknjenec, ki bi na zelo grob način želel zaobiti referendum o vodi. Po res trdi razpravi, ko ste zakon do konca kompromitirali, ste ga umaknili ob devetih zvečer. Če ne bi bili pozorni, bi naredili grozno napako. Že zaradi tega bi ta zakon v bistvu moral iti v ponovno preverjanje. Drugo, samo prebral bom dopis, ki smo ga vsi dobili. Gre za dopis Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, izjava zbornice o razkritih … Lahko mahate, kolikor hočete, to je vaša navada pri vseh strokovnjakih. Izjava zbornice o razkritih korupcijskih tveganjih ob nastajanju predloga novega Gradbenega zakona, začnejo takole: »Spoštovani! Portal 24ur.com je 12. 11.

Zlasti pa je pomemben njihov poudarek: »Na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije smo zgroženi nad razkritimi dejstvi, ki kažejo na visoko korupcijsko tveganje in pomanjkanje integritete pri nastanku predloga novega Gradbenega zakona.

ima neko vodilo, da razvija demokratične standarde, bi seveda zakon moral iti takoj v zmrzovalnik, pa ne na minus 8, verjetno na minus 100 stopinj; in počakati, da pristojni organi pregledajo, razkrijejo vse, kar je s tem povezano; zlasti v situaciji, ko je definitivno dejstvo, da razmerja med koalicijo in med ostalimi poslanci niso jasna, da vsak glas šteje. In preveč je govoric, da bi ta zakon lahko sploh šel naprej. naprej. Še enkrat lahko samo povem, zakon je zame izjemno kompromitiran. In jaz bi si želel, da podobno čutite tudi vsi ostali, ki ste v tem trenutku v tej dvorani prisotni. Bi samo še nekaj povedal. Mi smo tudi zato, ker smo opazovali stališče Varuha človekovih pravic, kot opozicija petih poslanskih skupin vložili predlog, da se dodatna pristojnost da gradbeni inšpekciji. Bili smo namreč opozorjeni, da v letu, ko naredimo dosti za invalide, da o invalidih in dostopnosti govori Gradbeni zakon in Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, da pa je neka sistemska odprta stvar, in to je, da Zakon o izenačevanju možnosti invalidov na nek način da prehodno obdobje, ko je treba stare objekte prilagoditi, ali gledamo recimo trgovske centre, zdravstvene domove in tako naprej; da pa je nejasna pristojnost inšpekcije, ali lahko potem to gleda. In smo pripravili amandma, da bi bolj jasno zapisali v Gradbenem zakonu. Zanimivo je bilo, da takrat so se vsi strinjali, predstavniki Vlade, tudi ko smo se osebno tudi širše pogovarjali, tudi predstavniki koalicije, da je to treba urediti. Edini razlog, da se ni glasovalo za to, je, da je to v drugem zakonu in je treba tam urediti. Če bi Državni zbor tako deloval, in to bi bilo super, bi argument sprejel, ampak mi skorajda v vsakem zakonu posegamo v nek drug zakon. Mimogrede, s tem podtaknjencem o vodah ste prav tako želeli posegati v nek drug zakon, v Zakon o vodah. Jaz upam, da boste ta člen sprejeli. Seveda upam pa, da bo ta zakon padel. Sum, dokler se ne razišče, je enostavno prevelik. Hvala.

kompromitiran zakon, sum korupcije in tako naprej. Mislim, da imamo za to ustrezne inštitucije v tej državi, ki ugotavljajo. In prav je, da opravijo svoje delo, če je kadarkoli karkoli narobe. Jaz želim samo pojasniti, da ta zakon v povezavi z dotičnim primerom, ki je bil izpostavljen tu s strani, nima nobene zveze, ker velja že danes možnost pridobitve odločbe o objektu daljšega obstoja, saj gre po sedanjem zakonu to možnost uveljavljati za vse objekte pred letom 1998. Letnica 2005, ki je postavljena kot predlog v tem zakonu, je postavljena na predlog dveh inštitucij, od katerih ste tudi vi eno imenovali, to je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, ki je želela imeti celo gibljiv gibljiv rok, in občine, ki so predlagale letnico 2005 iz točno utemeljenih razlogov. Spoštovani poslanec, jaz vas prosim, da prisluhnete enkrat razlogom in argumentom, ki so vodili, zakaj je ta letnica. In noben drug razlog temu ni botroval, še najmanj pa ta, ki ga imate vi v mislih in ki ga podtikate nam v smislu tega, da želite izpostaviti, da je ta zakon kompromitiran in ne vem kaj. Ni nič kompromitiran. Zakon sledi temu, kar je izhajalo iz javne obravnave. In na eni strani smo seveda deležni očitkov, da ne prisluhnemo javni obravnavi in da delamo nekaj po svoje. Po drugi strani, ko poslušamo predloge iz javne obravnave, ker zbornice in občine nekaj vedo o tem, pa smo spet na problematični poti. Ne pravzaprav iskati v vsaki stvari nekega ozadja in neke ne vem kakšne zarote in koruptivna dejanja. Tako kot ne iskati v tistem nesrečnem členu, ki smo ga potem umaknili, ker ni imelo smisla,

da je brez zveze, ker ni pomemben in sploh ni bistven za ta zakon in za urejanje za naprej. Tisti člen je bil zgolj procesni, da je itak dopuščena možnost prevlade v primeru voda, ki danes itak obstaja in v vodni direktivi obstaja, na nek način učinkovitejše izpeljano. Če se vi s tem ne strinjate in vidite ne vem kakšno zaroto v tem, pač v redu. In smo mi soglašali, da se pač ta amandma ne nadaljuje, čeprav ta ureditev danes velja. Danes, ta trenutek tista ureditev velja, ker je bila v interventnem zakonu notri; in še danes velja ta interventni zakon. In smo želeli samo to rešitev, ki dokazuje neko možnost učinkovitejšega vodenja postopkov, spraviti kot trajno. Ni druge. Ni to, da smo mi nekako nekega podtaknjenca želeli in ste nas prepričali, da ne; in zdaj mi ne. Ne, samo zaradi ljubega miru je bilo to, spoštovani poslanec. Ker je ta člen tako negativno zaznamoval ta zakon, si tega nismo želeli in smo popustili in umaknili. In prosim, prosim vas lepo, ne iskati zdaj drugih razlogov za podtikanje nekih zlih namenov ali korupcije ali česarkoli v tem zakonu, kjer gre za strokovni zakon in gre pravzaprav za res težko delo, ki smo ga na ministrstvu – moji sodelavci, ne jaz – vložili v to. Delo sem usmerjal, ne pa, kako bi rekel, tehnično izvajal. In danes pravzaprav očitate nekaj zaradi nekega dejanja, ki se je pojavilo

(PS SD):** Gospod minister, da vaši vladi ne zaupam in da ta stran ne zaupa, to je dejstvo. Pa lahko milijon razlogov povem, ampak nima povezave s tem, kar sedaj govorim. Ni naš problem, kar skušate pokazati, da premalo preberemo. Vaš problem je, ker preveč preberemo in ugotovimo tisto, kar vi ne želite, da ugotovimo. To je vaš problem. In meni je iskreno žal, gospod minister, ker niste bili prisotni od dveh pa do desetih zvečer. In bi opazovali dinamiko razprave okoli podtaknjenca, ki ni bil v originalnem zakonu. Iz vašega ministrstva ste potunkali lastno koalicijo, da je morala nekaj zagovarjati, česar tako in tako ni verjela. Pa niti časa si niste vzeli, da bi vi nase to breme prevzeli. Hvala.

da tako ali tako že velja v interventni zakonodaji. Vi ste dejansko ta člen želeli dvakrat vključiti v zakonodajo, kamor ne paše. Najprej ste ga podtaknili v interventno zakonodajo; kolikor vem, bo v kratkem prenehal veljati. Potem ste ga želeli podtakniti še v Gradbeni zakon, čeprav tja ne paše. dejansko smo se – mislim, da je bilo 3 ali pa 4 ure – prerekali okoli tega člena. In jaz verjamem, da ste ga umaknili samo zaradi tega, ker imate slabe izkušnje iz enega drugega zakona.

2005. Kolikor sem jaz uspel na hitro pogledati, je tukaj tudi kar nekaj ostalih sprememb. Bi vas prosil, minister, da mi vi zatrdite, da edina sprememba, ki se tiče objektov daljšega obstoja, je premik letnice, da vse ostalo je ostalo enako, kot je v današnji zakonodaji. Tu bi res želel vaš eksplicitni odgovor. Hvala lepa. Minister, izvolite. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Spoštovani poslanec, jaz ne bom členov bral namesto vas, to je vaša naloga. Jaz vam lahko samo povem, da je vsebinsko to edina sprememba, so pa tudi tehnične dopolnitve, ki nekoliko bolj pojasnjujejo pojme v obstoječem 117. členu, v veljavnem 117. členu.

ni korektno, da sodite, ali je kdo izmed poslancev prebral zakon, kdo ga je in kdo ne. Je pa korektno od poslancev, da ministra sprašujejo in zahtevajo odgovore oziroma pojasnila, zato danes pravzaprav vi tukaj sedite, ker odgovarjate parlamentu in predstavljate zakon. In ste dolžni v bistvu odgovarjati na vprašanja poslancev, v skladu s poslovnikom je Vlada odgovorna Državnemu zboru. Ta vaša intervencija je bila, milo rečeno, nekorektna. Jaz upam, da bo razprava

Če nimaš odgovora, napadeš. Spoštovani minister, jaz sem prebral cel zakon, se kar nekaj časa ukvarjam s tem in sem vam tudi povedal, da sem ugotovil, da so tudi druge vsebinske spremembe v tem členu. ker ste vi omenili, da ni težave s spremembo tega člena, da gre samo za premik letnice, sem vas eksplicitno prosil, da potrdite, da je to edina vsebinska sprememba. Je pa jasno, da vi tega člena niste prebrali. Ker če bi ga, bi mi znali odgovoriti.

za dano besedo. Lep pozdrav še enkrat našemu ministru mag. Andreju Vizjaku s svojima dvema sodelavcema! Pred nami je Predlog gradbenega zakona. Jaz sem trdno prepričan, ker sem bil tudi v tem državnem zboru, ko se je sprejemal prejšnji zakon, da govorimo o strokovnem zakonu. In seveda moj apel tudi kot predsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, iz tega strokovnega zakona ne naredimo političnega. Minister je prej v uvodni predstavitvi

da če kdo misli, da se ta zakon spreminja zaradi ministra Vizjaka, je v zmoti. Ta zakon se spreminja zato, ker je bilo v prejšnjem sprejetju tega zakona veliko napak, predvsem so pa takrat in tudi danes zavladala strokovna čustva arhitektov in inženirjev. Ko še ni bilo te vlade, ko je še bila prejšnja vlada pa ko je še bil prejšnji mandat, smo vseskozi poslušali od investitorjev, podjetnikov, ki zaposlujejo 500, tisoč, 2 tisoč ljudi ali pa še več, ki znajo izdelke prodati po celem svetu, pa mi lahko verjamete, da si niso izmišljevali, da s tem zakonom ni vse v redu. Pogovarjali smo se oziroma so nas opozarjali župani, ki so več mandatov župani.

da je v zakonu, ki je bil sprejet tri leta nazaj, veliko anomalij in da ga je treba popraviti. Seveda ne danes igrati na čustva, ali se kdo strinja z ministrom za okolje mag. Vizjakom ali se ne strinja. V tem državnem zboru je mnogo znanja v koaliciji in opoziciji, iz raznoraznih področij prihajamo.

Ampak kar se je zgodilo vsem skupaj, seveda enih strank takrat še ni bilo v parlamentu, v prejšnjem mandatu 2014–2018, da so prevladala strokovna čustva in da so arhitekti, ki jih izjemno cenim, mogoče stopili kakšna dva koraka predaleč. In če boste pogledali magnetogram naše poslanke skupine ali pa moj pa tudi glasovanje, sem pri takratnem zakonu glasoval proti.

se bo verjetno s svojimi izkušnjami sam odločil, komu bo zaupal investicijo – ali najboljšemu arhitektu ali najboljšemu inženirju seveda s svojimi izkušnjami dveh ali treh desetletij. Jaz mislim, da inženir, ki dela v svoji stroki dve ali tri desetletja, je za mene izjemen strokovnjak, prav tako tudi arhitekt, ampak to je stvar investitorja. Ko smo začeli, ko je prišel v obravnavo ta prejšnji zakon, je bila ministrica gospa Irena Majcen, ki je bila nekoč županja pa tudi tista, ki je nekoč izdajala gradbena dovoljenja, sam sem bil prepričan, da bomo dobili najboljši gradbeni zakon. Še enkrat ponavljam, pa ne zadnjič, ker so prevladala strokovna čustva, smo dobili slab gradbeni zakon, ki je bil potreben popravka. Jaz ne bom nikoli trdil, da imajo na Ministrstvu za okolje in prostor vse prav, nikoli ne bom trdil, da ima minister Vizjak vse prav, sem mu pa hvaležen, da je on s svojimi strokovnimi sodelavci zavihal rokave in pričel ta strokovni zakon spreminjati. Ne vem, če je danes povedal, s koliko deležniki so sedeli, kolikokrat so usklajevali ta zakon, ki je izjemno pomemben, seveda ga prinaša v Državni zbor. In ne bom trdil, da smo dobili najboljši zakon, da imamo danes najboljšega, verjetno bi se še dalo kaj popraviti, ampak, kolegice in kolegi, ta zakon, ki odpravlja pomanjkljivosti prejšnjega zakona, ta zakon, ki odpravlja napake iz prejšnjega zakona, ta zakon, ki se dotika zelo globoko pravne varnosti investitorjev, ta zakon, ki skrajšuje postopke, ki uvaja eGraditev, o kateri govorimo že mnogo let, pa še veliko bi lahko našteval. Skratka, jaz bi želel tudi tisto, kar beremo oziroma poslušamo po medijih. danes pišejo največ tisti, ki mogoče ne bodo več na vsakem koraku v ospredju, je pa prav, da poslušamo in da delamo za tiste, ki so investitorji v Republiki Sloveniji, od tiste družine, ki si bo gradila hišo, do tistega manjšega podjetnika, ki bo gradil manjšo proizvodnjo halo, pa tudi do tistih, ki bodo gradili velike objekte. Predvsem imam tudi v mislih državo, ko gradi. Imam v mislih lokalno skupnost, občine, ki so večkrat, na vsakem koraku, tudi v letošnjem oziroma lanskem letu, ko vlada opravlja obiske po

Ko smo ta zakon imeli dvakrat na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, tam smo se pogovarjali strokovno in nihče od 12 članic in članov tega odbora, ki jih cenim, ni imel pomislekov, da na tem zakonu ni potrebna sprememba. Skratka, danes imamo na mizah kvaliteten zakon, na katerega so nas, še enkrat ponavljam, opozarjali tisti, ki izdajajo gradbena dovoljenja. Opozarjali so nas vseskozi državljanke in državljani, župani slovenskih občin, podjetniki, skratka vsi tisti, ki so odnašali dokaj dokaj debele mape na upravne enote in so bili velikokrat neuspešni. Jaz poznam mnogo upravnih enot, predvsem pa tistih, ki izdajajo gradbena dovoljenja, da se zelo trudijo in se zavedajo, da je čas denar, da se dela velika koda, ko se investitorja zavlačuje. Ampak v prejšnjem zakonu niso bili krivi tisti, ki to izdajajo, ampak zakon, katerega danes spreminjamo. Spoštovani kolegice in kolegi, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke spoštujemo napor ministrstva, ministra pa seveda vseh tistih, ki so prišli na to ministrstvo s prihodom tega ministra, pa vseh tistih, ki so na ministrstvu že več let. Skratka, pri tem zakonu moram še povedati, prav je, da povemo tisto, kar je narobe v tem državnem zbor, vas pa tudi pozivam, da znamo pohvaliti ne glede, kdo je komu všeč, pa da znamo pohvaliti tisto, kar je dobro za naše državljanke in državljane. Zato smo bili izvoljeni v ta državni zbor. Državljanke in državljani nas ne spremljajo, ker imamo všečne razprave oziroma zabavne, ampak nas spremljajo zato, da odgovarjamo na njihova vprašanja,

Imamo 6 prijavljenih razpravljavcev. Prvi dobi besedo mag. Andrej Rajh. Za njim gospod Boris Doblekar. Hvala lepa in lep pozdrav! Spoštovani minister, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Res je, Gradbeni zakon je kompleksna zadeva in tudi ta v osnovi predstavlja nadgradnjo obstoječega zakona, torej tega, ki je bil sprejet leta 2018. Veliko govorimo o tem, da se postopki skrajšajo. Res je, postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja se je skrajšal. Obseg potrebne dokumentacije za upravno

sam proces graditve zahteven, kompleksen proces, kjer se dejansko ne da preskočiti nobenega postopka in je treba vse zadeve izpolniti. Če ena zadeva ni izpolnjena v prejšnji fazi, jo je treba izpolniti v kasnejši. Meni se zdi zelo dobro v zakonu, da se jasno zagotavlja enakopravnost vseh strok. To moram jasno povedati kot gradbeni inženir, ker smo bili priča poskusom določene zbornice, da bi si podredila druge stroke, in je celo zavajajoče navajala, da je tak dogovor usklajen z drugimi strokami. Pa sem zdaj zelo vljudno rekel – zavajajoče. Netočna je ta trditev. To je za mene zelo pomembno, da ni nobena stroka privilegirana, ampak da se zagotavlja enakopravnost strok. In tudi ta dopis, ki je bil prečitan, kaže na to, da v bistvu ta zbornica, ki ga je poslala, nekako ne more preboleti ali pa ne želi preboleti dejstva, da ni več privilegirana. To je treba jasno povedati. Kar se drugih postopkov tiče, jaz si seveda želim, da se zgodi končno eGraditev. Se tudi zavedam, da to ne more biti storjeno od danes na jutri. In če bi želeli te postopke prostorskega umeščanja bistveno pohitriti, potem bi morali imeti bistveno bolj definirane prostorske akte na lokalni ravni in bi morale občine, lokalne skupnosti bistveno bolj definirati vse postopke in vse stvari, ki so povezane z gradnjo. Če bi imeli sprejet zakon, da gradbena da gradbena parcela, ki ni vnaprej komunalno urejena, ne more biti gradbena, da se lahko gradi samo na parcelah, kjer so že prisotni vsi priključki, kjer so zgrajeni vsi pločniki, kjer so zgrajene vse ceste, kjer so vnaprej že določeni vsi odmiki od mej, kjer je že vnaprej določena tipologija hiše, torej njene dimenzije, ali pa objekta, potem bi tudi vsi ti postopki lahko bili bistveno bistveno hitrejši. Se pa moramo zavedati, da je v Sloveniji realnost drugačna, torej da ni tako, kot nekdo velikokrat reče, da v Avstriji pa lahko dobiš na podlagi treh, štirih listov gradbeno dovoljenje in se prične z gradnjo. Je pač treba jasno povedati, da če določeni postopki niso opravljeni, se pač morajo kasneje opraviti.

V grobem zakon ni slab, torej so te izboljšave narejene. Me tudi veseli, da ste dali določena pojasnila na te dogodke, ki so se dogajali v

pripombe, na nekatere ste tudi odgovorili v sami razpravi. Seveda pa v nekem smislu, ko govorimo ko govorimo o vseh teh zadevah, ko govorimo o teh inšpekcijskih nadzorih,

starega zakona. Torej je nadgradnja starega zakona. Nujno potrebne so bile določene spremembe. Nujno potrebne so bile določene spremembe in s tem zakonom bodo te spremembe tudi prišle v korist in dobro investitorjev, mladih družin, podjetij, gospodarstva, skratka vseh. ko tukaj poslušam te razprave o tem, da je bil zakon pisan za enega od poslancev, da je pisan ne vem za koga, mislim, kaj to počnete?! Najprej spet naredite neko afero na POP TV in takoj jo prinesete hitro v poslanske klopi. Živa katastrofa od katastrofe. In potem to tukaj napihujete. Sramotno do konca. če bi že takrat Socialni demokrati pripravili tak zakon, kot je treba,

In kaj so delala podjetja, ki so hotela graditi? Že tako so težave z zazidljivostjo zemljišč, zbirokratizirano do konca vse, vse do konca zbirokratizirano. Uradniki si samo podajajo papirje iz rok v roke, iz pisarne v pisarno. In kaj so morali delati? Marsikdo je moral postaviti tudi kakšen prizidek ali pa kakšno proizvodno halo na črno, zato da je s proizvodnjo naprej delal, zato da je imel ljudi zaposlene, zato da ti ljudje delajo, da ti obrtniki in ljudje plačujejo davke, da lahko vi tukaj notri sedite. Tako je, gospod profesor. Ti ljudje morajo krvavo delati in ti obrtniki, podjetniki morajo krvavo delati, zato da se vi lahko afnate tukaj. In bi rad povedal še enkrat, tudi zadnjič pri razpravi, ko ste se obregali ob 66. člen in tako naprej, navaden populizem ste začeli zganjati, tako kot ste ga zganjali pri Zakonu o vodah, to ste počeli in nafarbali ljudi. In točno veste, kje so tiste šibke točke, kje se da zlorabiti naravo, okolje, predvsem vodo, in nafarbati ljudi, da začnejo misliti, da ste vi tisti, ki boste povedali, kako je prav. In pojdite si pogledat, spoštovane in spoštovani, ki ste delali tako zakonodajo, kako imamo pozidane reke, obale, jezera, pojdite si pogledat, kako imate – z vašo zakonodajo, ki je prej veljala. Pojdite si to pogledat. Samo to si pojdite pogledat. Samo pojdite malo ob rekah pogledat, kako zgleda, pa ob vodotokih, ob jezerih, pa boste videli. Ko nova zakonodaja tega ni več dopuščala, pa ste jo vrgli. Pojdite si pogledat. In jaz bom vse te primere, tiste od prej in tiste, ki se bodo zdaj še naprej delali, tako kot so se doslej, evidentiral pa vam jih bom tukaj lepo kazal; pa boste povedali, ali drži ali ne drži. drži. Nov gradbeni zakon je več kot dober, dobro pripravljen. In tudi tisto, ko ste kregali arhitekte in gradbene inženirje med seboj, kar ste tukaj uprizarjali v parlamentu, je bila živa katastrofa. In ljudje se vam dejansko vsi že smejijo.

Hvala, predsedujoča, za besedo. Jaz bi vas želela samo prositi oziroma opomniti, da kolega opozorite, da nismo v gostilni, in da naj, vljudno prosim, neha govoriti, da se poslanci tukaj afnamo, ker jaz se v Državnem zboru ne afnam. Če se afnate vi, je pa to vaš problem. In naj, prosim, neha govoriti, da naredite neke oddaje na POP TV. Kar se mene tiče, gospod Doblekar, če vam ni tu za biti in poslušati tega, kar ima opozicija povedati vam, ki to državo peljete v diktaturo, potem vrnite svoje plače in odstopite. Zelo enostavno. Ker to, kar vi zadnje čase zganjate v tem državnem zboru, presega vse meje dobre volje in presega tudi vse meje dopustnega, predvsem pa glede na to, kakšni ratingi tej vladi kažejo, verjamem, da ste vsi že malce živčni, ampak saj bo počasi. Če pa vam ni, pa preprosto odidite. Hvala lepa. Jaz po poslovniku nimam pristojnosti posegati v besedni zaklad poslancev. Če je gospod Doblekar razpravljal na tak način, ki po moji oceni ni bil preveč žaljiv, njegova ocena je takšna, kot jo je izrazil v razpravi, jaz ne bom posegala vsebinsko v razprave poslancev. Nadaljujemo z razpravo. Mag. Dušan Verbič ima besedo. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister, kolegice in kolegi, prav lep pozdrav! Moja razprava bo bolj osredotočena na samo, recimo temu, vsebino, in to je Gradbeni zakon in bo nekako politična razprava z nekaj, recimo temu, naklonjenosti sami vsebini po moji lastni presoji. Za sam začetek, Ko je bilo v dosedanji razpravi marsikaj malce nenavadno izrečeno, pa bom začel z naslednjim. rečeno, da je zakon, ki je pred nami, odličen, je pa ključno vprašanje, kako se bo odlični zakon lahko izvajal v praksi. In kdo v praksi izvaja vsebino Gradbenega zakona? Mislim, da se to v razpravi sploh nič ne izpostavlja. Ampak preden bom nadaljeval, bom vseeno tudi sam nekoliko kritičen, da prejšnji zakon, ki je bil sprejet v letu 2016 in stopil v veljavo 2017, ni bil tako slab. Se pa strinjam, da je imel marsikatere pomanjkljivosti, predvsem ob sprejetju se niso zaznale, ko se je pa v samem izvajanju začelo dogajati, da je na strani tako tistih, ki so zadolženi za izdajo gradbenih dovoljenj, ter na drugi strani samih investitorjev prišlo do marsikaterih zlorab, pomanjkljivosti. In tukaj, na tej točki bom takoj dal en madež, zakaj se je tolikokrat govorilo o dolgotrajnosti postopkov. Ni vedno kriv zakon in tudi niso vedno krivi uradniki, ki sodelujejo v procesu gradbenega dovoljenja. Marsikdaj in v večini primerov, predvsem tistih odmevnih, tudi v javnosti, so se dogajali predvsem zapleti pri nepravočasni izdaji raznih soglasij, kot poznamo – vodna soglasja, spomeniška in podobno. In to se velikokrat pozablja. Da ne bom govoril tudi o samih vlogah s strani investitorjev, ki preprosto niso bile popolne vloge; in to se marsikdaj zanemarja. In še enkrat. Kako je dober zakon, v tem primeru Gradbeni zakon, se bo izkazalo v njegovem izvajanju, v v 58 upravnih enotah po Sloveniji in ministrstvu za okolje, za katerega vemo, da izdaja gradbena dovoljenja za objekte državnega pomena. In z zanimanjem bomo to seveda tudi spremljali. Kar se mene osebno tiče in se bom pridružil razpravi prvega razpravljavca danes, tudi sam, moram priznati, sem zelo kritičen v enem delu, kar se tiče navezave na ta zakon; in to je komunalni prispevek. prispevek. Sam sem bil v preteklem obdobju, ko smo ta gradbeni zakon, ki je sedaj nekako označen, da je bil slab,

Jaz verjamem, da snovalci tega zakona, tudi dobronamernost, da nekako s tem komunalnim prispevkom niso možne kakršnekoli zlorabe. In spoštovani minister je potem tudi v tej obrazložitvi navedel, da je toliko nekih varovalk, da skoraj ni možno, da ne pride do plačila, sem kar skeptičen. Kajti če pred izdajo gradbenega dovoljenja ni plačan komunalni prispevek, potem se katerikoli investitor tega zaveda, da preprosto mora določena sredstva nameniti občini. Zakaj to poudarjam? Predvsem zaradi tega, v mestnih občinah, če smo realni, se zavedamo, da že sedaj so marsikatere zlorabe, čeprav sedanja veljavna določba precizira in zavezuje plačilo komunalnega prispevka, vendar se zavedamo in smo seznanjeni, da v marsikaterem primeru tudi upravne enote izdajo gradbeno dovoljenje pred plačilom komunalnega prispevka. Ampak to je druga zgodba. Občine imajo možnost, da se skupaj z investitorjem dogovorijo na neko sporazumno obliko ali večkratnega odloga plačila, in nekako s tako izjavo potem pred upravnim organom posredujejo, da vseeno le-ta izda gradbeno dovoljenje. Vendar se v marsikaterem primeru izkaže, da da tisti, ki je nekako pridobil gradbeno dovoljenje, preprosto občino tako ali drugače zlorabi. Jaz govorim bolj za mestne občine, tam pač bolj poznam. Verjamem, da v manjših občinah načeloma tega problema ni. V mestnih občinah, pa še enkrat, in zaradi tega sem tudi dosti seznanjen, da mestne občine, Združenje mestnih občin, so nekako zelo apelirale, da se komunalni prispevek ohrani v taki obliki, kot je, se pravi pred izdajo gradbenega dovoljenja.

dejstvo je, da odkar je gradbena zakonodaja, je vedno veljalo, in tudi v tem primeru, ki ga imamo pred seboj, da imamo dva različna interesa, in sicer interes združenja arhitektov ter na drugi strani združenja inženirjev in tehnikov. dejstvo je, da v procesu tako imenovane gradnje ali, recimo temu, projektiranja si ta dva interesa kakorkoli izredno nasprotujeta in želita imeti en ali drug neko prevladujočo vlogo. Sam bi si želel, da obe zbornici nekako nista neka nasprotnika, ampak da resnično delujeta v interesu investitorjev, uporabnikov uporabnikov in tudi v končni fazi uradnikov, ki pač sodelujejo v procesu gradbenega dovoljenja. Še enkrat bi rad poudaril, se velikokrat dela nekoliko krivica uradnikom, ki delujejo v teh procesih, kajti oni imajo neko omejenost glede procesov, če jih investitorji ali pooblaščenci investitorjev tudi na nek način nekako zlorabljajo, predvsem v kontekstu, da zavajajo s svojimi vlogami, čeprav se zavedajo in dobro poznajo OPPN ali pa OPN in vse te elemente, ki so potrebni za samo izdajo gradbenega dovoljenja. S tem zakonom, ki je pred nami, jaz srčno upam in nekako bi se kar navezal na kolega poslanca, ki je rekel, da je to nadgradnja obstoječega. Se strinjam. Sem za vsako kakršnokoli nadgradnjo, ki gre v smeri izboljšave, predvsem v kontekstu, da se gre nasproti investitorjem. Ampak žal se dogaja, da imamo tudi na strani investitorjev osebe, pravne ali fizične, ki pa tudi v teh postopkih želijo marsikaj zlorabiti. In tukaj so težave in problemi, da potem pridemo tudi do teh tako imenovanih statističnih podatkov, da je en proces gradbenega dovoljenja v povprečju v Sloveniji 150 do 200 dni, karkoli. Ampak bodimo spet odkriti, odvisno je tudi od tega, kakšni pripadi posameznih vlog so na posameznih upravnih enotah. To se pravi, da ni tako enoznačno, da sedaj se bo pa zgolj samo z nekim boljšim osnutkom, predlogom ali samim zakonom vse generalno izboljšalo. Moram priznati, da sem na določenih točkah malce skeptičen. In se bom še enkrat vrnil, kar se tiče tega komunalnega prispevka. Moram priznati, da sem tukaj nekoliko razočaran, da v tem 54. členu, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, preprosto ni navedeno, čeprav, spoštovani minister, ste omenili navezo na drug zakon, ampak zanimivo, da v tem 54. členu je plačilo za degradacijo in uzurpacijo, se pravi legalizacijo črnih gradenj. In ne razumem, zakaj se tudi tukaj ni zelo jasno in eksplicitno navedlo za ta tako imenovani komunalni prispevek, ki je izrednega pomena za mestne občine. Hvala lepa. Hvala za besedo, podpredsednik. Bilo je kar nekaj že hude krvi tukaj, tudi pri tej obravnavi Predloga gradbenega zakona, kar pravzaprav ni čudno, ker vsakič dobimo nekaj podtaknjencev. In jaz se strinjam s kolego Židanom, da je ta zakon kompromitiran že v tem trenutku in potencialno koruptiven; jasno pa je, da so druge inštance, ki bodo to ugotavljale. Dobro je, da smo dosegli vendarle, da se javni natečaji ne ukinejo pa nevladne organizacije ter javnost ohranjajo približno iste možnosti za sodelovanje v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.

da je hud problem po našem mnenju tudi ta, da je minister tako rekoč razpustil kompletno pravno službo v Ministrstvu za okolje in prostor. Ti ljudje so že pripravljali ta gradbeni zakon in bili so usposobljeni, ekipa je bila specializirana za pripravo zakonodaje, vendar zdaj preko javnih naročil za naš skupni davkoplačevalski denar, kot kolega Doblekar rad reče, ampak očitno po aferi Glupi davki vam do tega ni prav nič, naročate in outsourcate te zakone. In zakaj pravim, da je kompromitiran in potencialno koruptiven? Zato, ker ste pogodbo podpisali z Domnom Neffatom, ki je ravno tako odvetnik poslanca, ki si želi legalizirati gradnjo; in tudi taisti poslanec zagotavlja tisti en glas, ki tej koaliciji omogoča, da vlada in ostaja. Mi Mi veliko beremo, veste, minister, in imamo tudi kar precej dokumentov. Prej ste rekli, kaj je naše delo. Presneto dobro vemo, kaj je naše delo, in ga opravljamo zelo vestno. V 142. členu se NVO-jem in vsem ostalim pravnim, fizičnim osebam onemogoča pritožba na gradbeno dovoljenje in sodelovanje v postopkih v pravnem sporu v primeru gradbenega dovoljenja z izredno visokimi taksami. Do sedaj je taksa za pritožbo znašala 18,10 evra in to gre za splošno takso po tarifni številki 2 iz Zakona o upravnih taksah. Zvišanje na podlagi tega gradbenega zakona pa je kar 55-kratno povečanje, brez obrazložitve razlogov takšnega početja, to pa je v nasprotju z obljubami vas, minister, če naj vas citiram. V prvi obravnavi ste rekli: »Naj uvodoma tudi podčrtam, da se morebiti izognemo razpravam v prihodnje, da smo z nevladnimi organizacijami dosegli dogovor glede stranske udeležbe v teh gradbenih postopkih, zlasti pri izdaji integralnega gradbenega dovoljenja, in da bomo koaliciji in tudi Državnemu zboru širše predlagali amandmaje, kajti ta tekst nevladnim organizacijam ne priznava statusa stranske udeležbe v postopkih integralnega gradbenega dovoljenja. Vlada bo podprla amandmaje v smislu, da se jim ta status da.« Torej pričakujemo, da se boste držali tega, kar ste povedali, ja, in da boste, ja, seveda, podprli tudi amandmaje opozicije. Glede 66. člena, za katerega ste rekli, da sploh ni bil bistven. Pravite, da 66. člen v tem gradbenem zakonu sploh ni bil bistven, jaz pa trdim, da je bil podtaknjenec, ki smo ga dobili kar recimo pol ure po začetku te seje. Če ni bil bistven, potem mi razložite, zakaj smo kar 7 ur, seja se je začela ob 14. uri, do 21. ure smo govorili samo o tem 66. členu. Zakaj? Potem pa smo Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora sprejeli oziroma vse tiste amandmaje ste si izglasovali v eni sami uri.

še enkrat vam povem. Danes imamo razpravo in prej vam je bilo tudi prebrano, da prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev. Trenutno razpravljamo o 5. členu, ki govori o gradnji z gradbenim dovoljenjem in o prijavi začetka gradnje. In vložen je k temu amandma, in sicer za dodatek enega odstavka. Predlagam, da se držite vsebine tega, kar je vloženo in kar je točka dnevnega reda ta hip. 60. člen niti amandmiran ni. Nima nobenega smisla, splošna razprava je bila in je bila opravljena na 25. seji. Sedaj govorite vi o vsem. Vsem tudi vnaprej predlagam, da se osredotočite na tisto, kar je predmet diskusije, to se pravi člen in vložen amandma. Govorimo o detajlih, s katerimi popravljamo besedilo zakona.

Zakon je namreč soglasja ukinil in namesto njih uvedel mnenja, ki pa so za pristojni upravni organ za gradbene zadeve praviloma podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Skratka, vedno pri začetku razlage amandmajev imamo širšo razpravo, tako je bilo vedno do sedaj in tako so vsi poslanci danes, ta večer razpravljali o tej točki. Glavni Glavni problem, s katerim smo se soočili, pa je bil, kdo bo vodil projekte za stavbe. Arhitekti naj bi vodili projekte za stavbe, gradbeni inženirji pa projekte za linijske infrastrukture, kot so ceste, viadukti, tuneli in tako naprej. Elektroinženirji pa vodijo projekte izgradnje električne infrastrukture, na primer daljnovodov. Sedaj pa se bo to dereguliralo in bo lahko projekt vodil kdorkoli, seveda v glavnem gradbeni inženir – lastnik firme. Pod pretvezo enakopravnosti strok bodo lahko direktorji nekih velikih projektantskih podjetij, dobro povezani z vladajočo politiko, sebe pisali kot vodje projektov. Problem

Kolegica, še enkrat bom prebral za razpravo za magnetogram naprej, kaj določa 5. člen. 5. člen – gradnja z gradbenim dovoljenjem in prijavo začetka gradnje. Prvi odstavek. Pravnomočno gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje sta pogoj za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti zahtevnega, manj zahtevnega in nezahtevnega objekta ter za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot meter. Drugi odstavek. Ne glede na prejšnji odstavek za spremembo namembnosti objekta ni treba prijaviti začetka gradnje. Tretji odstavek. Ne glede na prvi odstavek tega člena se rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katero se vzpostavi prejšnje stanje objekta, pri čemer se lega, gabarit, namembnost in zunanjost objekta ne spremenijo in se z deli začne najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči, izvaja le na podlagi prijave začetka gradnje. Četrti odstavek. Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko investitor na lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne z gradnjo po dokončnosti gradbenega dovoljenja, če gre za objekt z vplivi na okolje ali gre za objekt, ki ne potrebuje presoje sprejemljivosti po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave. Peti odstavek. Ne glede na prvi odstavek tega člena za izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje nista potrebna. In amandma k temu členu, ki so ga vložili LMŠ, SD, Levica, torej tudi vaša poslanska skupina, SAB in nepovezani, je pa naslednji. Na koncu prvega odstavka 5. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Če prijava začetka gradnje ne vsebuje katerekoli izmed zahtevanih podatkov ali dokumentacije iz 76. člena tega zakona, se šteje, kot da prijava začetka gradnje ni bila podana.« In to je predmet razprave poslancev ta trenutek. Ko bomo dali naslednji člen v razpravo, bomo govorili o naslednjih členih in o naslednjem detajlu.

Hvala za besedo, predsedujoči. Vsak predsedujoči ima nek svoj stil predsedovanja. To ne velja samo za slovenski parlament, velja za vse parlamente. Verjetno predhodno niste spremljali te razprave, preden ste prišli v dvorano. Predsedujoči odbora in član vaše stranke je prosil, da se dovoli neka širina razprave. In vsi so tako razpravljali, zlasti člani stranke, iz katere vi prihajate. Jaz nisem advokat Violete Tomić, ampak v konkretnem primeru delate krivico. Vsi pred njo so šli v širino, celo pretirano v širino. Kolega Doblekar je govoril o SD, čeprav to takrat ni bilo iz kvote SD. Zato menim, da bi enake vatle morali imeti. To je moj postopkovni predlog, enake vatle glede tega. Če se je razprava začela tako, da je bila dovoljena neka širina, naj se dovoli do konca. Sam bom pa razpravljal

Kar zadeva poslovnik in navodilo, ki je bilo prebrano, razprava ne poteka tako, kot je poslovniško določeno, kar najbrž sami več kot dobro veste, več kot dobro veste. In splošno razpravo ste imeli na odboru. Predstavitve stališč poslanskih skupin zaradi tega ni moglo biti. In kolegica vam je to prebrala. Kar je ona dopustila, je njen problem. Jaz bom se držal tistega, kar je napisano v navodilu

Prej ste zlasti člani koalicije oziroma zlasti SDS govorili, da je to strokovni zakon. Vsak zakon v 21. stoletju naj bi bil strokoven, sočasno je pa seveda vsak zakon tudi političen, mi smo politiki. Uradno se od 1. novembra 1994 ukvarjam s politikami prostora. Takrat sem se zaposlil. Danes sem to zjutraj študentom arhitekture v Mariboru predaval. Politično in strokovno v 21. stoletju ni izključujoče, mora biti dopolnjujoče. In tako bi tudi politiki morali razumeti interese ali, kot je Bojan rekel, čustva na eni strani inženirske stroke, na drugi arhitekturne. Seveda hočejo oni svoje legitimne interese vsiliti v neko zakonodajo, mi moramo biti pa toliko pametni, da jih razumemo in da gremo onkraj interesov enih in drugih, ker so potrebni in eni in drugi, pa še krajinski arhitekti, arhitektke, vodarji in še kdo naprej. naprej. Če se dotaknem samo 5. člena, predsedujoči, v bistvu se zahvaljujem, da ste mi olajšali delo, saj ste vse prebrali. Gre zgolj za to, da ko se dela prijava, pač vse, kaj mora pri reguli biti, je noter. Če ni, kot smo lepo zapisali, se šteje, kot da prijava začetka gradnje ni bila podana. In tudi kot je kolega Andrej zelo lepo povedal, mi imamo te postopke, to je v bistvu

taka materija, ko se moramo naučiti sobivati eden z drugim, ne kot sloni si hoditi po ušesih, kar se prepogosto dogaja v Državnem zboru; in zaradi tega je treba vse postopke izpeljati. jih bomo malo premikali levo, desno, se bojim, da bomo dobil kvečjemu kake bodoče predsednike, podpredsednike Državnega zbora – ne leti na tebe, Jože –, ki bojo črnograditelji. To pa verjetno ni cilj te zakonodaje, zato tudi predlagamo ta amandma. Se bom oglasil še pri drugih, hvala.

ki govori o prijavi začetka gradnje, in na to je vezano tudi plačilo komunalnega prispevka. In ravno tu se mi zdi, gospod minister, da ne glede na vse strokovne kompetence Ministrstva za okolje in prostor vendarle ostajajo neke stvari nedorečene. Jaz sem govoril z ljudmi na upravnih enotah, govoril z ljudmi na občinah in moram reči, da si nihče ni znal prav natančno razložiti, kako bo s tem plačilom komunalnega prispevka oziroma kaj se bo zgodilo, če ga nekdo pač ne bo plačal in bo začel graditi. Da smo slišali o veliki strokovni usposobljenosti ljudi na Ministrstvu za okolje in prostor, v kar ne dvomim, ne dvomim. Mi je pa zanimivo, zakaj je bilo potem pri pisanju tega zakona treba najeti še neko odvetniško družbo; in tudi zanima me, o tem pa je bilo govora tudi že danes, ali je Služba za sistem okolja in prostora pripravljala ta zakon oziroma ali je bila sredi tega pisanja res tudi razformirana. Minister, vi ste rekli, da zakon ni kompromitiran. Ampak zdaj, ko se v javnosti pojavijo takšne informacije, kot so se v zvezi s tem zakonom, in sumi nekega koruptivnega pisanja tega zakona, je že iz osnove popolnoma jasno, da je kompromitiran. Vi, gospod minister, pa niste odreagirali, ko so te zadeve na ta način prišle v javnost. Niste takoj odreagirali.

tudi s tem 5. členom, ker govorim o tem, da so stvari nedorečene, čeprav so jih pripravljale tako strokovne službe na Ministrstvu za okolje in prostor kot tudi najeta odvetniška pisarna, pa še vedno nismo prišli do rezultata, ki bi zadovoljil. Jaz poudarjam še enkrat, ne nas poslance tukaj, občine, upravne enote, investitorje, predvsem pa seveda tiste, ki komunalni prispevek morajo plačati, in tiste, ki so do njega upravičeni. In tukaj pač prihaja do razhajanj, zato opozarjam na ta strokovni del, spoštovani podpredsednik, in na to, da je vendarle takšen tim pisal ta zakon, celo z najetimi ljudmi od zunaj. Zato vas, minister, jaz zdaj še enkrat sprašujem, zakaj je v 91. členu, ki govori o inšpekcijskih ukrepih v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev, zahtev, zapisano, da se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja brez prijave, ali ker prijava ne vsebuje podatkov in dokumentacije iz 76. člena tega zakona, razen potrdila iz četrte alineje prvega odstavka 76. člena tega zakona. Ta četrta alineja je pa jasna – potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa zakon, ki ureja prostor. Lahko povezujemo zdaj Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora, gledamo en zakon pa gledamo drug zakon. Ampak kaj se zgodi, če

To me zanima. Ker kaj, če ne bo plačan, saj državljani imajo tudi že zgled recimo, saj tudi celo minister ne plača komunalnega prispevka, pa začne graditi. Se pravi, če lahko minister, bomo pa še mi, karikiram namerno. Ampak zato vas ponovno sprašujem, ker – kot sem rekel – na upravnih enotah in na občinah si na to vprašanje ne znajo odgovoriti. Zato smo mi še dodatno varovalko predlagali s tem amandmajem k 5. členu. Zelo dobronamerno in na podlagi tega, kar smo lahko slišali, če tako rečem, na terenu.

kako bi rekel, ne zapade v tem smislu, da je ni več treba. Tudi če nekdo začne graditi in komunalnega prispevka ne plača, ga mora plačati, občina je na podlagi ZUreP, ker gre seveda za prispevek, prihodek občine, to dolžna nadzirati skozi svoje inšpekcijske službe. In vsi, ki omogočijo priključitev objekta na komunalno infrastrukturo brez plačanega komunalnega prispevka, so sankcionirani v skladu z Zakonom o urejanju prostora zato, spoštovani poslanci, je treba oba zakona brati v celoti. Kar se komunalnega prispevka tiče, je glavna regula oziroma regulacija v okviru ZUreP. In še enkrat,

ker gre za priključitev na komunalo, seveda ob legalizaciji. Želim samo poudariti, da je to poskrbljeno in ni možno, razen seveda ob nespoštovanju zakonodaje, za kar pa imamo nadzor, in ta primer se nadzira skozi občinsko inšpekcijo, skratka, skratka, ni luknje, ni špranje, kjer bi se lahko nekdo legalno izognil temu plačilu. Ni. Če jo vi najdete, mi, prosim, povejte, mi smo koncipirali zakon, da te špranje ni, in zato je treba komunalni prispevek plačati, preden se začne graditi.

bo portal te eGraditve onemogočal, da bi bila pravzaprav izdana prijava gradnje, ne da bi bil plačan komunalni prispevek, ker ne bo … Saj veste, kako je, ko vtipkavate v aplikacijo nekaj, vas ne spusti naprej, če nečesa ne odkljukate, odtipkate. In tako je to koncipirano. Naj vas pomirim, spoštovani poslanec, ne bo možno legalno priključiti objekta na komunalno infrastrukturo brez plačanega komunalnega prispevka, ne bo mogoče graditi brez plačanega komunalnega prispevka. To sledimo skozi zakon in jaz verjamem, da smo to naredili. Mogoče samo še eno stvar glede teh reorganizacij na ministrstvu. Jaz verjamem, sploh pa mi vi kot bivši minister za javno upravo lahko pritrdite, da je organizacija na ministrstvu stvar vodstva in stvar tistih, ki vodimo ministrstvo, z namenom, da organiziramo delo učinkovito. Prej, preden sem prišel, je bilo organizirano delo na ministrstvu tako, da smo imeli Direktorat za graditev, prostor in stanovanja,

To se mi je zdelo neracionalno, neoptimalno za pripravo zakonodaje, ker je prav, da sistemci, ki pišejo zakon oziroma sodelujejo pri zakonu, sodelujejo tudi s tistimi, ki ga izvajajo in izdajajo gradbena dovoljenja na Direktoratu za za graditev, prostor in stanovanja. Zato smo to reorganizirali, ljudje so pa isti in so ostali, razen tisti, ki so šli v penzijo, da so seveda pomagali pri pripravi tega zakona. Ta družba, ki jo omenjate, je za svoja dela dobila plačilo, kakor sem dobil podatke, približno 6 tisoč evrov. Potem veste, koliko je lahko sodelovala pri pripravi tega zakona in Zakona o urejanju prostora.

Treba je povedati, da je minister zelo korektno pred samo obravnavo tega zakona predstavil gradbeni zakon vsem poslanskim skupinam, tudi naši. In na tej predstavitvi ste, minister, povedali, da je bil zakon usklajen tako z občinami kot ostalimi deležniki, in ste zatrdili, da bo treba komunalni prispevek plačati ob prijavi gradnje. Mi smo vam to takrat verjeli, potem ko smo šli pa detajlno pogledat predlog zakona, se je pa izkazalo, da temu ni tako. In glede na to, kot je zakon danes napisan, bo komunalni prispevek treba plačati, ampak šele ob oddajali vloge za uporabno dovoljenje. To zakon eksplicitno navaja, da je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja plačan komunalni prispevek. Dejstvo pa je, da če investitor, ko bo priglasil gradnjo, ne bo dal potrdila o plačilu komunalnega prispevka, upravna enota nima vzvoda, da ga pozove k dopolnitvi, kot tudi inšpektor v skladu z vašim predlogom nima nobenega pooblastila, da bi takšno gradnjo zaustavil. Zato še enkrat predlagam, da še enkrat preverite določila tega zakona, in

Minister, mene pa zanima, kako so lahko v tej odvetniški pisarni sodelovali z deležniki. In seveda je popolna neresnica, ki jo navajate, niste jim plačali 6 tisoč evrov, ampak 22 tisoč 204 evre davkoplačevalskega denarja. Ne zavajajte javnosti. Hvala. Hvala lepa. Najprej bi vas opozoril, da smo pri 5. členu in amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Vse, kar je bilo treba razčistiti, ste lahko predhodno razčistili na matičnem delovnem telesu. Seja je bila, amandmaje ste lahko vlagali, spraševali, splošna razprava je bila opravljena, zato tudi stališč ni in tako naprej. In predlagam še enkrat, da ne bo zapletov, da se osredotočite na vsebino detajla, s katerim se želi popraviti besedilo 5. člena. Sedaj pa sprašujem, ali želi še kdo razpravljati o 5. členu in vloženem amandmaju. Vojko Starović. Je še kakšen kandidat? Ni. Vojko Starović, izvolite.

Mi smo tudi podpisali ta amandma k 5. členu in mislim, da je na mestu, ker odpravlja neko anomalijo, ki v praksi ne bo dobro funkcionirala. Mi smo že večkrat stalno tudi dajemo neke predloge, ki so dosledno zavrnjeni in obravnavani kot zlonamerni. Mislim, da parlament ni prostor, kjer bi lajali eden na drugega, se poniževali in

Veliko sem investiral v svojem življenju kot direktor in tako naprej, tudi kot zasebnik, in vem, da so pri teh zadevah težave. Mislim, da s tem 5. členom odpravljamo en dvom glede plačila komunalnega prispevka. Hvala lepa.

kolega Starović, imate prav, parlament je mesto dialoga, vendar je ta dialog procesno razdelan v tri faze, se pravi v predhodno obravnavo, prvo obravnavo, drugo obravnavo, tretjo obravnavo. In vsaka ima svoja pravila. Tako je napisano, tako so tudi sprejeli naši predhodniki in to izvajamo. Če je treba karkoli spremeniti, bomo pa spremenili. Nadaljujemo. V razpravo dajem 10. člen ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Želi kdo besedo?

Tukaj obravnavamo nek dvojček. ZUreP pa Gradbeni zakon, ampak v tem 10. členu se pa nanaša zgodba še na Zakon o izenačevanju izenačevanju možnosti invalidov. Zdi se mi, da je bil zakon sprejet pred desetimi leti, in ta zakon veleva odpravo grajenih in tehničnih ovir pri objektih v javni ali – jaz bi celo dodal – tudi pol javni rabi, sociološko. In ta rok se izteče konec decembra leta 2025. To bo relativno kmalu. Vemo, koliko ovir imamo na tem področju, gre za ljudi z določenim hendikepom, ki so praviloma mobilnostno ovirani. In v tem členu dobesedno se pri

nekaj, za kar potrebujete gradbeno dovoljenje, ampak bo treba to urediti. Gre dejansko tudi za nek lakmusov papir, kako pa bom rekel – čuteča družba smo do raznih oblik hendikepa, navsezadnje saj vsi mi smo tako ali drugače hendikepirani. Na kratko, za to gre v tem amandmaju k 10. členu, ki ga je podpisalo 43 poslancev poslancev in poslank, v bistvu celotna, upam si trditi, demokratična opozicija, tudi v sodelovanju z invalidskimi organizacijami in v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic. Toliko na kratko. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Želite razpravljati? Violeta Tomić, izvolite. Naš amandma k 10. členu je neke vrste uskladitev z določbami Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in odpravlja diskriminacijo, zato – kot je prej rekel kolega Trček predlagamo, da bi lahko gradbeni inšpektorji opravljali tudi nadzor nad izpolnjevanjem zahtev za odpravo in grajenje tehničnih ovir. Namreč pri gradnjah, ki se bodo po tem zakonu še dogajale in gradile, je treba vedno upoštevati, da lahko človek, ki je gibalno oviran, pride nemoteno v prostor, kajti to je pa ja zahteva, ki je nujna in civilizacijska. Mislim, da tukaj ni razloga, da bi nasprotovali tudi v koaliciji takšnemu amandmaju, kajti invalidi so vseh barv, vseh sort.

Hvala lepa. Saj tudi smo občutljivi do teh ranljivih skupin in na Ministrstvu za okolje in prostor ocenjujemo, da ta amandma ni potreben, ker to že delamo. delamo. Gradbena inšpekcija je že po sedaj veljavnem zakonu pristojna in se odziva na prijave že več let in izvajajo tudi usmerjene akcije nadzora objektov z vidika odpravljanja gradbenih ovir na javnih objektih. Takšna akcija je bila izvedena tudi januarja in februarja letos, ko je pregledala 67 objektov, kar izhaja iz poročila inšpekcije o opravljenih usmerjenih akcijah. Gradbena inšpekcija to že sedaj izvaja in je za to pristojna in amandma ni potreben.

dogajanj v neki družbi, če se tako izrazim. Imajo tudi številna znanja, ki jih pogosto včasih niti določeni resorji nimajo v takšni meri, pa ne zaradi tega, ker bi bil sedaj krivičen do birokratov, pogosto niti časa nimajo, da bi se dodatno izobraževali, pa tudi naklonjenosti šefov nimajo, če sem odkrit. Problem, ki ga tukaj srečamo, je dejansko, da se brez uskladitve Zakona o upravnih taksah takse za pritožbe zvišujejo od 11- do 55-krat. Lahko bi vam tukaj Aarhuško konvencijo ven vlekel in tako naprej, ampak ta zgodba kaže na neki odnos te vlade – lahko bi neke tvite maršala Tvita, kot ga nekdo imenuje, vlekel ven – do civilne družbe, ki je sestavni del politike, upam si trditi, celo v ožjem, ne le v širšem smislu, kot me je naučil profesor Bibič, žal že pokojni. Enostavno s tem amandmajem dejansko želimo zgodbo peljati nekam, kako je to organizirano v nekih normalnih družbah. Verjetno, kar bo vsem razumljivo, če bi bil jutri kofe v naši jutranji šankmenzi, pa dajmo neko srednjo vrednost, 33-krat višji, bi vsi noreli, ne glede na to, iz katere partije prihajamo. Ta zakon pa na nek način hoče neko tokrat povišano takso naložiti NGO-jem, sočasno se boste pa delali, kako ste prijazni do njih. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Violeta Tomić, izvolite. **VIOLETA TOMIĆ (PS Levica):** Naj nadaljujem tam, kjer sem bila prej prekinjena. Ministra sem opozorila na njegove obljube iz prve obravnave, ko je rekel, da ste dosegli dogovor z nevladnimi organizacijami. In tukaj vas pozivam, da bi vsem NVO-jem ter tudi vsem ostalim pravnim in fizičnim osebam bila omogočena pritožba na gradbeno dovoljenje in da bi lažje sodelovali v postopkih v upravnem sporu. Kajti, kot sem že dejala, do sedaj je taksa za pritožbo znašala 18,10 evra,

zakon skuša preprečiti, da bi nevladniki in civilna družba kakorkoli vplivali na odločitev, ko se odločite nekje graditi. Naj vas tudi spomnim na sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi, ki ima pač svojo številko; na upoštevanje cilja Aarhuške konvencije, ki jo je Franjo že omenjal, je treba zadevni javnosti v okoljskih zadevah omogočiti širok dostop do pravnega varstva. In ta gradbeni zakon nastaja na Ministrstvu za okolje in prostor, ki mora v prvi vrsti skrbeti za okolje. In seveda tukaj v sodelovanju z vsemi civilnodružbenimi organizacijami, ki skrbijo za okolje, lahko delate, kajti zelo pomembno je, da se ne onemogoča raznoraznim nevladnim organizacijam vpogled v postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, recimo za okoljsko potencialno sporne in moteče objekte, kot so na primer bioplinarne, daljnovodi, ceste in številni drugi moteči objekti. S postavitvijo takse tako visoko, da njihovo plačilo za večino prebivalstva, tudi teh organizacij, ki delujejo na neprofitni osnovi, se onemogoča tudi uveljavljanje pravice do uporabe pravnih sredstev,

VIZJAK:** Jaz stojim za svojimi besedami, kar sem povedal. In tudi res je, da smo se uskladili z nevladnimi organizacijami, da bomo v Gradbenem zakonu uredili status stranskega udeleženca, tako kot smo to uredili v Zakonu o varstvu okolja. Tam smo dosegli dogovor in dogovor je tudi bil, da se enaka ureditev naredi tudi v Gradbenem zakonu v okviru integralnih postopkov, tam je namreč združena gradnja in presoja vplivov na okolje z izdajo okoljevarstvenega soglasja v en postopek. gre torej tudi za okoljski postopek v okviru gradbenega postopka, smo se dogovorili, da bodo ista načela veljala za nevladne organizacije tam in tu. In to smo tudi izpolnili, ker je koalicija predlagala zakon, vlada je dala soglasje in to smo naredili, to smo v celoti izpolnili. To je prva stvar, ki jo želim povedati. Druga stvar, ki jo želim povedati, je, mi želimo s spreminjanjem taks na nek način preprečiti zlorabo inštituta pritožbe. Če je pa pritožba upravičena in tožba dobljena, je vlagatelju, tudi nevladni organizaciji, taksa povrnjena in jo dobi nazaj in je torej nič ne stane pritožba, če je seveda njihova intervencija bila uspešna, ne glede na to, koliko znesek znaša. In tretja stvar, ki jo želim povedati in je zelo pomembna, je, da od vseh teh desetin in desetin nevladnih organizacij je doslej sodelovalo v integralnih postopkih izdaje gradbenega dovoljenja zgolj 5 nevladnih organizacij, zgolj 5. Lahko vam jih naštejem, katerih 5, in to v sedmih postopkih. nekaj desetin zaključenih postopkov in teh, ki so v teku, nevladnih organizacij sploh ni notri. Hočem vam povedati, da delate iz muhe slona.

ljudje, ki nagajajo; so pa tudi številni, zlasti kakšni tudi mlajši izobraženi, ki na nekih minimalcih životarijo v teh organizacijah, ki pa hočejo tvorno prispevati navsezadnje v procesu civiliziranja in dvigu tudi prostorske kulture v Republiki Sloveniji, v bistvu o tem govorim. In tem stopate na nek način na vrat, če se tako izrazim.

delajo z lastnimi prispevki, z donacijami. In seveda, če postavite takso, ki ima vnaprej jasen odvračilni učinek, da se sploh ne bi lotili postopka kakršnekoli pritožbe, potem je to velik problem in, bom rekla, je kar slon. Zato tudi smo predlagali ta amandma, da takse ne bi imele odvračilnega učinka. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE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 18. novembra, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Zdaj pa predlagam, ker je samo 10 minut časa in je

da ne bi zdaj teh 10 minut koristili pa potem prekinjali. Mislim, da bi bilo smiselno, da ga obdelamo v paketu. Bi bilo v redu, da se jutri ob 9. uri začenja seja? Se strinjate? Ministrica, se strinjate tudi vi? Dobro. Hvala lepa. Potem prekinjam 27. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri, 18. novembra, ob 9. uri. Vsem želim lep večer in srečno pot domov!